Колеги, можемо переходити до реєстрації? Можемо. Прошу приготуватись

Зареєстровано 330 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Хочу нагадати, що у нас сьогодні на розгляді два блоки питань: перше питання – це буде питання про освіту, щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг; потім – блок засобів масової інформації та реклами. І я хочу наголосити, що у нас на цей блок головним його законом буде Закон щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації (5313). Це черговий крок щодо оборони нашого національного простору і нашої мови. Зараз в умовах війни це питання національної безпеки. Ми з вами уже прийняли Закон про квоти для радіостанцій і побачили ренесанс української пісні. І сьогодні ми маємо шанс, і маємо необхідність і обов'язок подібний закон прийняти для телебачення. В умовах гібридної війни проти України зі сторони Росії мова сьогодні – це не лише спілкування, мова сьогодні стає зброєю, а зброю ворогу не віддають. Тому прошу підтримати цей закон, який передбачає обов'язкову частку української мови на загальнонаціональних каналах – 75 відсотків, а на регіональних – 50 Була проведена дуже велика робота в комітеті. І я прошу, щоб всі народні депутати були в залі, нам буде важливо, щоб було достатньої кількості голосів підтримати цей закон. Другий блок. Це будуть питання екології, питання, які нам важливі і для євроінтеграції. І я теж попрошу колег народних депутатів бути активними і дієвими під час розгляду

робочого дня це є 30 хвилин виступів уповноважених представників депутатських фракцій. Хочу наголосити, що запис відбувається через електронну систему. я прошу усіх голів і представників фракцій, хто має бажання взяти участь у виступах підготуватись до запису. Отже, прошу провести запис для виступів від депутатських фракцій та груп. Колеги, і прошу всі фракції і групи взяти участь в записі. Будь ласка, проводиться запис.

Немиря Григорій Михайлович передає слово Юлії Володимирівні Тимошенко.

яку такою важкою ціною вибороли люди, в тому числі які загинули на Майдані Гідності. Сьогодні Адміністрація Президента влаштувала просто терор проти партії команди "Батьківщини". Нас не пускають, мене особисто, на жоден прямий ефір, а якщо і пускають, то в навантаження з тими людьми, які в прямому ефірі просто поливають брудом нашу команду і по спеціальним технологіям організовують такі ефіри. Я хочу сказати, що з з часів Януковича, це якраз гідне продовження всіх цих історій. Але в той же час наша команда буде долати цю інформаційну брудну блокаду, ми будемо їхати до людей і розмовляти з людьми напряму. Крім того, зараз розпочалися так звані нові пакети реформ: пенсійна реформа, реформа охорони здоров'я, реформа ринку землі, реформа ринку електроенергії, продовжується по цим лініям нищення економічного стану кожної української родини. І можу сказати про пенсійну реформу, що наша команда строго розділить пенсійну реформу на дві частини. Перше – це обов'язкова, для уряду Гройсмана, індексація пенсій по повній мірі, на відсоток реальної інфляції, а також обов'язкова, за законом, осучаснення пенсій, яке мусило за останні 3 роки привести до збільшення пенсії мінімум вдвічі. Три роки цього не робили і зараз намагаються прикрити реальне знищення прав майбутніх пенсіонерів і сьогоднішніх пенсіонерів так званим підвищенням пенсій, які потрібно зробити не в межах пенсійної реформи, а в межах осучаснення пенсій, обов'язковий для виконання закон, і в межах індексації пенсій, що є обов'язковим. Вони намагаються показати підвищення пенсій як реформу, це їх обов'язок, а крім того, скасування податку на пенсії працюючих пенсіонерів. Закон "Батьківщини" вже два роки лежить в парламенті, треба прийняти і скасувати цей податок. Але реальна пенсійна реформа, яку вони пропонують, де-факто буде збільшувати страховий стаж. Люди, які не пропрацюють 35 років без перервного страхового стажу, не будуть мати право отримати пенсію по віку. І це означає, що люди… Люди будуть отримувати пенсії, на жаль, починаючи з 63, 65 років і більше, в залежності від того,

Від "Волі народу" Лабазюк Сергій Петрович. Дякую. Шановний український народе, дорогі колеги! Вже тиждень українське суспільство обурюється, ніби обурюється, тим, що закрилися російські соціальні мережі. Я думаю, що це насправді щастя, тому що це треба було зробити ще чотири роки, ще три роки тому, коли ми побачили в Криму російський "зелених чоловічків". Моя сумлінна і абсолютно патріотична позиція полягає в тому, що навіть в соціальних мережах "Фейсбук" і "Твіттер", ми маємо позбутися всього російського, але, на жаль, ми там не керуємо. А не керуємо ми тому, що, на жаль, інформаційна політика держави на сьогоднішній день є нульовою. Ми три роки тому створили Міністерство інформаційної політики, яке існує тільки на папері. Папір витримає все. Але та політика, яка є на сьогоднішній день, вона є нульова. Дивіться, вишка на Карачуні була знову побудована лише в грудні місяці, тобто на окупованій території і прилеглій не було зовсім ніякого мовлення українського до, фактично Це неприпустима історія. Навіть наші бійці АТО там змушені слухати і дивитися все російське, і натомість не можуть вибрати нічого українського. За три роки управління або роботи Міністерства інформаційної політики не створено жодної української соціальної мережі. Навіть не проведено ніякий тендер або не виділено ніякі гранти, на жаль. Ми сьогодні б вже мали натомість тим "Одноклассникам" і тим "ВКонтакте" свою українську мережу, в якій би було мільйони людей. Але я розумію, чому це сталося буквально на тому тижні. Справа в тому, що за Петра Олексійовича в 2014 році проголосувало майже 10 мільйонів людей, а в соціальних мережах російського походження знаходиться 25 мільйонів людей, які за нього не голосували, тому нащо вони потрібні, коли на наступних виборах вони будуть абсолютно непридатні. І це, мабуть, єдина така суттєва причина їхнього закриття. На жаль, ми сьогодні не впливаємо на "Фейсбук" і "Твіттер". На "Фейсбуці" і "Твіттері" немає навіть пропагандистської сторінки України, де б вона була правильно і гідно представлена. Сторінка України у Вікіпедії – це просто жах, вона не презентує країну, вона презентує наших політиків фактично. У нас є розгорнуті сторінки найвищого ешелону влади, вони піарять себе, але ніхто з них не піарить Україну, а без України вони нулі. Тому я закликаю, на цьому тижні в п'ятницю викликати міністра інформаційної політики, який сидить три роки вже на своїй посаді і жодного разу не звітував. Хай він розкаже, що робиться в інформаційній… Будь ласка, 30 секунд. А, ви завершили, так? РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Взагалі-то в чому полягає вплив російської пропаганди на українське суспільство? Передусім у тому, що Росія штучно створює ажіотаж навколо мовного питання. Його просто не існує. Більше того, я ніколи не бачив, щоб били людину, яка говорить російською, але багато є випадків, коли б'ють людину, яка говорить українською натомість. Я би хотів соціальної справедливості, хотів, зрештою розпочали і завершили процес українізації країни. Дуже вам дякую. Проголосуймо сьогодні за квотні закони. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, розраховую, що вся група буде голосувати дисципліновано. Від "Опозиційного блоку" Юрій Бойко. Шановні народні депутати, минулий тиждень показав, що ефективність роботи парламенту продовжує падати до нуля, а разом з ним і рівень довіри громадян. Минулого тижня був прийнятий лише один закон, який несе реальну користь – закон про харчування дітей переселенців. Все інше направлено на пошук ворогів, перш за все, опозиції. Крім того, в суспільстві негативно сприйняті спроби наступу на свободу слова через закриття доступу до соціальних мереж і блокування бухгалтерського програмного забезпечення. Реакції парламенту на ці рішення нема, як і на більшість соціально-економічних викликів суспільства. На зустрічах з виборцями все частіше можна почути запитання: "Навіщо депутати взагалі збираються? Нехай відпочивають далі!" Минулого тижня була спроба презентації пенсійної реформи. Основну проблему – дефіцит Пенсійного фонду – в уряді пропонують покрити за допомогою маніпуляцій зі страховим стажем населення. Це черговий обман, в якому слово "реформа" звучить як новий спосіб забрати у народу гроші. У країні, де на одного пенсіонера припадає один працюючий, у якого середня зарплата 6 тисяч гривень, пенсія не може бути більше, як півтори тисячі. Більше того, з огляду на те, як посилається економічна криза, зростає трудова міграція наповнення Пенсійного фонду буде погіршувати і кожен раз нам будуть пропонувати чергову реформу. Тому першим кроком пенсійної реформи повинен стати запуск економіки і створення нових робочих місць. Другий крок – зниження тарифів і податків для зростання заробітних плат і виходу бізнесу з тіні. Те, що можна зробити вже зараз для збільшення пенсій – скоротити бюджетно-силовий блок і використати надходження від інфляції, разом це 70 мільярдів гривень для підтримки пенсіонерів. І останнє, пропоную заслухати детальний звіт уряду без політичного шантажу народних депутатів можливою відставкою Кабміну. Хочу нагадати, що у всіх країнах голосують за довіру уряду. Нам потрібна конкретна програма щодо стабілізації економічної ситуації в країні. Необхідні реальні структурні перетворення в соціальній сфері, які відповідали б інтересам найменш захищених верств населення України, а не вимогам західних кредиторів, на чиїх грошах і тримається чинна влада. Дякую за увагу. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні громадяни України, більше місяця тому разом із вами ми відбили атаку НКРЕКП і нинішньої влади у змові з олігархами на ваші гаманці. НКРЕКП запровадило абонплату за газові лічильники і не залежно від того, скільки використовують газу, кожен мав би заплатити додаткові 200-300 гривень щомісяця за користування газовими лічильниками. Після того, коли мільйони людей по всій Україні піднялися, після того, коли команда Радикальної партії кілька разів навідалася до НКРЕКП, до уряду, ми змусили скасувати це рішення про абонплати. Але, як виявилося, недовго ми раділи цій перемозі. За моєю інформацією, в НКРЕКП знову готується кулуарно, таємно від людей готується рішення про відновлення сплати абонплати за газові лічильники. Це означає, що нинішня влада у змові з олігархами Фірташем, Льовочкіним,

під державне управління державні газорозподільчі мережі, якими безплатно упродовж років користуються Фірташ, Льовочкін, Бойко і компанія олігархів тут в Україні. Ці газорозподільчі мережі були побудовані за державний кошт, за людські гроші, як, наприклад,

яка у змові з цими олігархами, продовжує дозволяти олігархам збагачуваться. Я звертаюся до Прем’єр-міністра Гройсмана. Ми до вас приходили всією фракцією на засідання, ви нам обіцяли невідкладно розглянути це питання, прийняти рішення уряду, до вас є відповідне звернення "Нафтогазу". Ми вимагаємо виконати ті обіцянки, які ви давали, і повернути в державне управління народні газорозподільчі мережі. Я вимагаю від вас припинити збагачувати за рахунок українців олігархів. Кожна людина в Україні сьогодні платить гроші, щоб Фірташ, Льовочкін і компанія набивали свої кишені, а потім за ці крадені гроші знову доривалися до влади. Припиніть грабувати українців! Поверніть державні мережі народу! Дякую. Запрошую до слова народного депутата Віктора Бондара. Ми розуміємо, що мова йшла про те, що треба зекономити кошти Пенсійного фонду. На жаль, метод і спосіб економії не дуже правильний, на наш погляд партії "Відродження", а точніше сказати, абсолютно нелогічний. Економія за рахунок підняття державного… стажу роботи і економія за рахунок підняття пенсійного віку – ну, вибачте, це вже трошки трошки знущання, це не той спосіб, про який завжди говорить наша фракція. Ми говоримо про те, що якщо хочемо наповнити Пенсійний фонд, треба дати можливість піднятися з колін і стати на ноги нормально промисловості, заводам, підприємствам, дати бізнесу стати на ноги, зняти підвищення це, шалений темп тарифів, навантаження на підприємства. І тоді почнеться ріст економіки, тоді почнеться ріст на виробництві, тоді підняття зарплат. І через підняття зарплат почнеться наповнення Пенсійного фонду. Це єдиний правильний метод, який сьогодні в Україні має право на життя, а все інше – це від лукавого. Але є два дуже практичних питання, про які я хочу підняти мову. На минулому тижні був мітинг під парламентом України чорнобильців. Спікеру парламенту Андрію Володимировичу передали десятки тисяч підписів чорнобильців, які вимагають повернути їм те, що вони реально заслужили. 31 рік тому ці люди ризикували життям заради того, щоб врятувати Україну, врятувати Європу від радіації. В 2004 році в них забрали все: забрали пільги, забрали право на нормальну пенсію і так далі. Наша партія спільно з чорнобильцями розробила законопроект номер 6292, яким вирішуються ці питання: повертаються пільги, повертається соціальна допомога, повертається нормальна пенсія тим чорнобильцям, які реально рятували життя сьогодні українців. Ми вимагаємо поставити це питання на голосування. Десятки тисяч підписів зібрані, передані, сьогодні тисячі підписів збираються по всій країні. Це реально та ціна та ціна питання, яка має бути вирішена тут в парламенті. І я не вірю, що ніхто не захоче проголосувати за це. Я думаю, що зал одноголосно підтримає це питання, і воно може бути дуже швидко вирішено. Питання тільки в тому, чи влада хоче допомогти чорнобильцям, чи не хоче. Я думаю, що треба ставити на голосування і вимагаємо це. І друге, ми вимагаємо поставити на голосування законопроект номер 6063 про допомогу молодим сім'ям, про допомогу при народженні дітей. Мова йде про те, що держава має повернути допомогу при народженні дітей від 72 тисяч до майже 90 тисяч в залежності від того, яку дитину народжують – першу, другу чи третю – молода родина. Мова іде про те, що сьогодні вже смертність перевищує народження в Україні майже в два рази. Тільки за перший квартал практично на 100 померлих було тільки 59 народжених. Люди добрі, це треба мати державну програму підтримки молодих сімей. Треба допомагати при народженні... Треба вирішувати це питання. Треба дати державну програму підтримки молодих сімей, кредити під будівництво, кредити під купівлю житла пільгові. Дати підтримку при народженні дітей. І тоді держава буде мати перспективу. Інакше смертність буде поглинати, народжуваність буде падати, а залишки молоді поїдуть в Європу через безвізовий режим на заробітки і ніколи не будуть повертатися сюди. Я пропоную підтримати цей законопроект і поставити на голосування. Думаю зал нас підтримає. Дякуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Запрошую до слова народного депутата Артура Герасимова, "Блок Петра Порошенка". Шановні колеги! Хочу ще раз нагадати, що вчора офіційний журнал Європейського Союзу оприлюднив Закон про надання безвізового режиму українським громадянам. Залишилися лічені дні, вже з 11 червня українці вільно зможуть перетинати кордон Євросоюзу. Однак значення отримання візової лібералізації заховано значно глибше ніж просто можливості безперешкодно подорожувати Європою. Це остаточний і безповоротній вихід з орбіти Москви, жирна крапка у більш ніж 300-річній історії використання України як імперського придатку. Президент України за підтримки парламенту виконав одну із засадничих положень своєї передвиборчої програми: Україна повертається до європейського дому відновлюючи історичну справедливість. Минулий пленарний тиждень ми почали із дуже важливого рішення: підтримали законопроект, який дає можливість випускникам шкіл із тимчасово окупованих територій вступати на спрощених умовах в українські університети та вищі навчальні заклади. Це основа побудови інтелектуального мосту між Україною та окупованими територіями. Тому фракція партії "Блок Петра Порошенка" висловлює вдячність всім, хто підтримав той закон. Сьогодні ми так само починаємо з надважливого питання - освіти. Першим у порядку денному стоїть Закон (6437) про інклюзивну освіту, внесений Президентом України. У нас є близько 3 мільйонів осіб з особливими потребами, держава повинна створити всі належні умови, щоб кожна така людина могла втілити своє право на здобуття освіти, освоїла професію та почувала себе реалізованою у суспільстві. Весь цей шлях починається якраз із доступної шкільної освіти. минулий четвер фракція Партії "Блок Петра Порошенка" виступила ініціатором створення робочої групи для доопрацювання урядового пакету законів медичної реформи. Хочу нагадати, що сьогодні о 12.05 відбудеться перше засідання цієї робочої групи, тому ми запрошуємо всіх бажаючих колег депутатів долучатись до роботи. Ми маємо дуже стислі терміни, що до кінця шостої сесії основи медичної реформи і напрямок її реалізації повинні бути закладені під цим куполом. Українська медична галузь потребує докорінних змін, фундаментальних реформи і оновлення. Досвід минулих років, коли попередні уряди намагалися проводити медичну реформу навпомацки, показав, що найбільше від таких експериментів страждають прості люди. Тому ми сподіваємося на підтримку і співпрацю всіх політичних сил. Наголошуємо, що використовувати тему медичної реформи для політичних інтриг та власних рейтингів зараз неприпустимо, потрібен професійний діалог і злагодженість дій. Також гостро стоїть питання продовження судової реформи. Більше неможна відтерміновувати включення до порядку денного фундаментальних законопроектів для її продовження. Мова йде про закон 6232, в якому запропоновані системні зміни до низки кодексів для вдосконалення роботи судів, а також закони 6233 та 6427. У цьому важливому питанні просимо колег по сесійній залі консолідувати усі сили та закликаємо вкрай відповідально поставитися до вказаних законопроектів. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Запрошую до слова народного депутата Олега Березюка, фракція "Самопоміч". Вельмишановна пані головуюча, вельмишановні колеги! Залежність є страшною реальністю української держави і українського суспільства. Ті молоді люди, які успішні, вони прагнуть виїхати, знайти свою долю у навчанні чи житті у кращих у кращих краях. Ті, що не можуть, на жаль, піддаються залежності. Такої величезної кількості залежних від наркотичних засобів чи алкоголю людей, напевно, ще не було в історії цього краю. Але ця залежність, вона є прямим наслідком іншої страшної залежності, а, вірніше, двох, які пов'язані між собою. Це залежність від колонізатора, залежність постколоніальна, залежність від Російської Імперії і російського олігархату. І друга залежність – залежність від вульгарного накопичення грошей і вульгарного капіталізму. Залежність від Російської Імперії приводить до того, що тут влада, яка залежна не хоче визнавати реальність і приймати Закон про окуповані території і тим самим ставить в залежність тих людей, які проживають на окупованих територіях і безправними, тому що там не діє жоден закон, ні український, ні російський, ні міжнародний. Залежність армії, яка сьогодні не може легально у відкритий спосіб захищати свою землю, бо оглядається на ті чи інші псевдозалежності від Мінських угод. Сьогодні парламент має стати незалежним і прийняти реальність, і прийняти Закон про окуповані території. Але є і інші залежності. Сьогодні люди вимагають мати якісне медичне обслуговування, яке практично щезло в Україні і тримається на двох стовпах – грошах людей і ентузіазмі лікарів. І що робить залежний парламент? Залежний парламент зупиняє реформу ,яку почав той самий залежний уряд. Пенсійна реформа. Дуже важливо осучаснити пенсії. Дуже важливо повернути і відмінити 15-відсотковий податок на пенсії. Але це не реформа, це належне, те, що треба віддати людям. Але треба зробити аудит і порахувати. Вчора Прем'єр каже, йому треба 12 мільярдів, які підуть на осучаснення пенсії. 12 мільярдів мінімум щороку вилітає в трубу, тому що ми не знаємо, скільки у нас пенсіонерів і витрати Пенсійного фонду, це залежність від того, що хтось хоче збагачуватись. Ця вся залежність виникає від того, що ми зберігаємо постколоніальну залежність від минулого… Будь ласка, 30 секунд, завершуйте. профілактика залежності політичної від російської східної деспотії і від українського вульгарного олігархічного капіталізму. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Максима Бурбака, "Народний фронт". Доброго дня, шановний український народе, колеги депутати! Минулого тижня лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк перебував з робочим візитом у Сполучених Відбулася низка зустрічей з представниками Держдепу, Конгресу і Сенату, з представниками Міністерства закордонних справ Канади, з справжніми друзями України Джо Байденом та Бараком Обамою. Основні повідомлення, які Арсеній Яценюк передав нашим стратегічним партнерам, були наступні. Перше. Україна іде в НАТО і ЄС, інше не обговорюється. Друге. Санкційний тиск на Росію має збільшуватись, санкції розширюватись і треба провадити секторальні санкції. Третє. Україна захищає не лише себе, а й кордони НАТО, від безпеки України залежить мир і майбутнє Європи, тому ми потребуємо західних озброєнь. Четверте. Звільнення Донбасу з-під російської окупації має вирішитися лише в одному пакеті з де окупацією Криму. Такими були головні тези Арсенія Яценюка для наших союзників. Але тут, в Україні, ми повинні використовувати усі можливі і виправдані методи боротьби з агресором також. Розширення списку санкцій проти Росії – це постійна вимога "Народного фронту". Тому що санкції – це дієвий інструмент послаблення агресора. Прикро, що минулого тижня Постанова Верховної Ради щодо персональних санкцій проти оточення Януковича була провалена в цьому залі. Але ми неодмінно зареєструємо нову, розширену і, врешті-решт, доб'ємося, щоб санкції проти оточення Януковича були прийняті цією Верховною Радою. До речі, ми вітаємо видворення з України кремлівського куратора телеканалу "Інтер" і соратника Столярової Ігоря Шувалова. Велике спасибі за це Міністерству внутрішніх справ. України не зробила цього раніше. І якраз тут нагадаю про введення візового режиму з Росією. Кожен витворений Шувалов і не зароблений рубель в Україні це знесилення ворога. Сьогодні в порядку денному є законопроект (5313) про внесення змін до деяких законів щодо мови, аудіовізуальних засобів масової інформації. Цим законопроектом передбачається введення 75-відсоткової квоти на мовлення, державне мовлення на українському телебаченні. Фракція "Народного фронту" звертається до народних депутатів підтримати даний законопроект. Наступне. 28 квітня закінчився п'ятирічний термін перебування Валерії Лутковської на посаді омбудсмена. Фракція "Народний фронт" пропонує парламенту обрати народного депутата Людмилу Денісову Уповноваженим Верховної Ради з прав людини. Ми переконані, що Людмила Денісова самовіддано захищатиме права людини. Людмила Леонтіївна разом з нами пройшла Майдан, була комендантом палацу "Жовтневого" і захищала тоді право людей на свободу і гідність. Вона також чудово обізнана з жахливим станом прав людини в Криму, оскільки сама родом з Автономної Республіки Крим. Вона добре обізнана, як порушуються права українців на півострові після анексії Росією Криму і про те, що кримські татари зазнають систематичних переслідувань.

Вона б ніколи не закрила свій офіс в той час, коли на Майдані розстрілюють молодь, як це зробила… сталося в регіоналів, яка всіляко намагається залишитися на цій посаді. Наша фракція також звертається до народних депутатів підтримати кандидатуру пані Денісової як найкращу і найбільш відповідальну кандидатуру на цю посаду. Дякую. Дякую вам, дякую, пане Максим. Отже, колеги, переходимо до питань порядку денного. І я прошу всіх зайняти робочі місця. Ми переходимо до першого питання порядку денного це є проект Закону про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг. І я прошу підтримати розгляд цього законопроекту за скороченою процедурою, колеги. Прошу зайняти робочі місця і прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Голосуємо.

Я ще раз поставлю, колеги, я прошу більш уважно, це ж ви розумієте, вся логіка дня може бути збита, якщо ми ввійдемо в годинний розгляд закону, який насправді всіма підтримується і є повністю об'єднуючим в залі. Будь ласка, займіть робочі місця. Я ще раз ставлю на голосування пропозицію розгляду проекту Закону 6437 за скороченою процедурою. Колеги, кожен голос має значення, прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги.

145. Колеги, я переконливо прошу… не голосує? Колеги, давайте змобілізуємося. Можна, так? Давайте ви потім продовжите дискусії, я ставлю ще раз пропозицію розгляд 6437 за скороченою процедурою. Колеги, прошу проголосувати відповідально і злагоджено. Голосуємо. Прошу підтримати.

За-156 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді Представника Президента України у Верховній Раді Луценко Ірину Степанівну Будь ласка, пані Ірино. Шановні колеги, шановний пане Голово! У 2009 році Україною ратифіковано Конвенцію про права осіб з інвалідністю, яка набрала чинності в Україні у березні 2010 року. Зазначеною конвенцією Україна взяла на себе низку зобов'язань у даній сфері, в тому числі, щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на освіту. Її виконання включає необхідність розбудови системи освіти в напрямку створення школи, яка забезпечить тим самим реалізацію права на освіту, зокрема, в умовах інклюзивного навчання. На сьогодні в Україні близько 10 відсотків дітей потребують реалізації вказаного права при врахуванні їхніх потреб і освітніх потреб. З метою врегулювання за значеного питання Президентом України внесено на розгляд парламенту та визначено як невідкладний проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про освіту" (щодо особливості доступу осіб з особливим освітніми потребами) (реєстраційний номер 6437). Зазначеним законопроектом пропонується визначити поняття "осіб з особливими освітніми потребами", "інклюзивне навчання", "індивідуальна програма розвитку особи з особливими освітніми освітніми потребами", закріпити право громадян України на освіту в усіх навчальних закладах, незалежно від їхніх освітніх індивідуальних потреб; запровадити дистанційну та індивідуальну форму навчання; закріпити доступність освітніх послуг за місцем проживання для осіб з особливими освітніми потребами; передбачити, що школи матимуть право створювати інклюзивні та спеціальні класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами, а також класи або групи з дистанційною формою навчання. Окремо слід зазначити, що фінансування зазначених що фінансування зазначених заходів, передбачених законопроектом, буде відбуватися за кошти субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. З огляду на зазначене прошу підтримати проект закону України реєстраційний номер 6437 за основу та в цілому. Дякую за увагу. Дякую вам. До співдоповіді запрошується перший заступник голови Комітету з питань науки і освіти Співаковський Олександр Володимирович. Будь ласка. Шановний Голово, шановні народні депутати, законопроект 6437, який поданий Президентом України і підготовлений групою радників Марини Анатолівни Порошенко, за яким було вперше проведено відповідний експеримент, це законопроект, який вперше визначає, що таке особа за особливими освітніми потребами, що таке інклюзивна освіта, визначає права цих осіб і визначає порядок навчання цих осіб в школах звичайних. Це, перше, надає можливість українським дітям, які мають особливі потреби, проходити соціалізацію разом з дітьми, які мають звичайні потреби, звичайним дітям – мати можливість спілкуватися і соціалізуватися з дітьми, які мають особливі потреби. Це дуже потужний крок, який робить Верховна Рада на шляху легалізації можливостей навчання людей з особливими потребами в освітньому просторі України. Хочу наголосити, що цей законопроект також дає відповідний крок і відповідний месседж до прийняття і базового Закону про освіту в цілому, який ми, сподіваюся, будемо розглядати 11 липня Тому я прошу підтримати рішення профільного комітету, який проголосував повністю 7:0 за цей законопроект, який просить Верховну Раду України підтримати і за основу, і в цілому. Дякую. Дякую вам. Колеги, прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка.

Ляшко Олег Валерійович, Радикальна партія. 10:43:36 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, шановні українці! Я хочу повідомити приємну новину. У понеділок у Сумах відкривається новий гуртожиток спортивної бази "Барса". Це база олімпійського резерву, де наші діти з усієї України матимуть можливість жити в достойних умовах для того, щоб тренуватися, для того, щоб Україна мала нових чемпіонів: олімпійських, світових чемпіонів, європейських чемпіонів. Цей гуртожиток добудований завдяки зусиллям команди Радикальної партії. Я закликаю кожного з вас будувати собі не власні маєтки, а гуртожитки для дітей, житло для молоді, спортивні бази, стадіони, спортивні школи. Тому що здоровий спосіб життя, фізкультура і спорт – це запорука майбутнього нашої країни, тому що, коли наші діти займаються спортом, у них немає часу колотися, пити, тинятися по генделиках і потім п'яними валятися під заборах. Політика Радикальної партії одна – українська нація повинна бути освічена Для цього наш Денис Силантьєв, відповідальний за здоровий спосіб життя в Радикальній партії, буде відповідати за здоровий спосіб життя по всій Україні, коли Радикальна партія прийде до влади. У кожному селі у нас буде стадіон, у кожному райцентрі – спортивна школа, у кожній області – басейн, кожний український хлопець і дівчина будуть займатися спортом, фізкультурою, і ми на Хрещатику будемо влаштовувати спортивні змагання і спортивні паради. Щоб вся країна бачила, що українські хлопці і дівчата найкрасивіші, найрозумніші, найрозвинутіші, найталановитіші. Досить принижувати українців! Любіть себе і поважайте! І рідну землю!

Шановні колеги! Фролов Микола, "Блок Петра Порошенка". Я закликаю вас усіх підтримати цей законопроект. Цей законопроект по суті повинен об'єднати всю залу, тому що він не є партійним, він не є політичним. Цей законопроект підтверджує той стратегічний напрямок, який Україна обрала для себе: напрямок європейського розвитку, напрямок гуманізму, напрямок всебічної підтримки дітей, тих дітей, які сьогодні мають, на жаль, проблеми із здоров'ям, мають проблеми фізичного і психічного розвитку. Цей законопроект направлений на радикальне оновлення всієї законодавчої бази, пов'язаної з інклюзивною освітою. Він напрацьований кращими фахівцями нашої країни, він напрацьований фахівцями з-за кордону, із тих країн, які підтримують наш європейський напрямок розвитку. Я вважаю, що цей законопроект повинен об'єднати всю залу. Я ще раз підкреслюю, він не має відношення до партій, він не має відношення до політики. Цей законопроект має відношення до дітей, які потребують нашої допомоги. Голосуємо! Дякую. Від "Волі народу" Литвин Володимир Михайлович. Шановний Голово, шановні народні депутати, є відома істина: більше розуму – ближче до Бога. Я думаю, що сьогодні ми маємо справу із законопроектом, який свідчить про те, що розум у нас все-таки пробуджується. Цілком зрозуміло, що це рішення запізніло, його потрібно неодмінно прийняти. Ми на комітеті детально обговорили цей законопроект. І у нас є декілька уточнень. Я просив би, щоб вони були враховані при постановці на голосування за основу і в цілому. В проекті закону зафіксовано, що місцеві органи влади можуть забезпечувати безкоштовне підвезення дітей з особливими потребами. Скажіть, шановні колеги, що таке можуть? Це означає, що вони не будуть забезпечені підвезенням до місць навчання. Ми просимо, і таке рішення було комітету, слово "можуть" вилучити і записати імперативно "забезпечують підвезення дітей" і скрізь, де це слово "можуть", прибрати для того, щоб норма була чітко і однозначно виписана. Разом з тим, шановні колеги, нам потрібно, при цьому, що ми приймаємо це рішення, уважно поставитися до шкіл-інтернатів, до інтернатів, в яких навчаються діти з особливими потребами, щоб це не призвело до того, що такі інтернати, такі школи будуть закриті. А явище таке зараз спостерігається. Ну, наприклад, в Житомирській області Довбиський інтернат. Діти там доглянуті, педагоги володіють методикою роботи з такими дітьми. Разом з тим, вдалося тимчасово відтермінувати спроби закрити цю школу. Теж саме, скажімо, стосується школи-інтернат в місті Новоград-Волинському. Тому я прошу, щоб ми тут розмежували прийняття цього закону і належне функціонування відповідних закладів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Батьківщини" Іван Кириленко. Будь ласка. Іван Кириленко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, дійсно, ми цей закон детально розглядали на засіданні комітету. І дійсно була пропозиція, незважаючи на зауваження Головного науково-експертного управління, з урахуванням тих пропозицій, які щойно прозвучали з уст мого колеги і ще які прозвучать, технічні правки внести. Але проголосувати його зараз за основу і в цілому. Бо завершується навчальний рік, попереду вступна компанія, попереду наступний навчальний рік і треба, щоб цей закон був вчасним і доречним саме для такої категорії дітей, які тут передбачені. Закон, безумовно, спрямований на гуманізацію освітніх процедур і це саме головне. Його суть зробити максимально доступною освіту для дітей з особливими освітніми потребами. На жаль, таких дітей, які коректно визначаються як діти з особливими потребами, в суспільстві стає все більше і більше. А тому в законі пропонується ряд механізмів, як покращити, спростити, врегулювати цю проблему. передбачається доступність для осіб з особливими освітніми потребами освітніми послуг, зокрема за рахунок інклюзивного навчання і за місцем проживання, це дуже важливо. Передбачається індивідуальна програма розвитку особи, це теж надзвичайно важливо. окремі інклюзивні або спеціальні класи на основі звичайного письмового звернення особи або батьків. Передбачається аналогічна процедура і в професійно-технічних навчальних закладах, це теж надзвичайно важливо. Забезпечується право таких дітей на навчання з допомогою найбільш доступних мов, методів і способів спілкування, це теж хочу підкреслити, зокрема навчання жестовою мовою і шрифтом Брайля. Запроваджується також дистанційна форма здобуття вищої освіти. Все, що сучасне може бути, в цьому законі є. фінансування за рахунок субвенцій саме з державного бюджету – це теж дуже важливо, що під таку опіку бере дітей таких саме держава. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд. "Батьківщина" запропонувала на засіданні комітету прийняти за основу і в цілому і ми зараз просимо колег зважити на ті технічні зауваження, які мають серйозну смислову нагрузку, їх врахувати при доопрацюванні і проголосувати за основу і в цілому, зважаючи на своєчасність. Дякую. Колеги, зараз буде заключний виступ. Через хвилину відбудеться голосування, тому я прошу всіх народних депутатів зайти в зал і секретаріат запросити депутатів у зал для прийняття рішення. Зараз від "Самопомочі" Олег Березюк, 1 хвилина. Впровадження інклюзивної освіти – це світоглядна справа, це світоглядна справа любові до людини і це світоглядна справа віри в те, що людина може. Ми, проваджуючи це в Україні, віддаємо це у руки місцевому самоврядуванню. І це правильно. Влада, яка найближча до людей розуміє, знає і краще зможе ніж уряд чи Верховна Рада. Але, віддаючи це, давайте ми з такою самою легкістю віддамо 5 відсотків ренти на надра і ресурси місцевим органам влади, щоб вони мали за що якісно надати таку послугу. Давайте віддамо місцевим органам влади і громаді землю, яка буде якісно використовуватися і дохід від цього буде використовуватися в ім'я інклюзивної освіти і віри в людей. Тоді це буде державницька позиція. А зараз просто це… Колеги, будь ласка, займаємо робочі місця, ще "Опозиційний блок" одна хвилина, Павленко, будь ласка. 10:54:15 ПАВЛЕНКО Ю.О. Шановний Андрій Володимирович! Шановні колеги! "Опозиційний блок" підтримує даний законопроект вважає, що він значно запізнився з своїм ухваленням так як, на жаль, останні 25 років діти з особливими потребами стикаються з надзвичайно серйозними проблемами в своєму житті. Разом з тим, а я впевнений, що сьогодні Верховна Рада підтримає даний законопроект і він вступить в силу, дуже важливо реалізація даного закону, тому що необхідно підготувати інфраструктуру, кожен навчальний заклад, необхідно надрукувати книжки. А сьогодні, наприклад, Шрифтом Брайля фактично немає необхідної кількості для всіх дітей. Саме тому "Опозиційний блок" візьме під контроль і виконання даного законопроекту органами центральної і місцевої влади. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, переходимо до прийняття рішення. Будь ласка. я хочу спитатися, ви, автор законопроекту, який представляє Президента, чи цю правку, яку озвучив Володимир Литвин, чи підтримується вами? Скажіть, будь ласка, коротко. Шановні колеги, прозвучало два зауваження від "Волі народу". Дивіться, перше зауваження було сформоване на те, щоб не перестати фінансувати інклюзивні школи. Власне, для того і був зроблений Президентом України, за підтримки його фонду, пілотний проект, який відбувався в Запорізькій, Хмельницькій, Житомирській і Дніпропетровській області. був розділений на дві частини, дофінансовувалися інклюзивні школи і фінансувалися звичайні школи, де створювалися ці спеціальні класи, щоб дати можливість діткам, за місцем проживання, отримувати освіту разом з своїми однолітками тому жодним чином це не означає, що такі

принципову пропозицію встановити, що діти з особливими освітніми потребами обов'язково забезпечуються підвезенням до місця навчання і дому, під стенограму, пропоную наступну поправку. Пункт 4 розділу І законопроекту доповнити абзацом такого змісту: "Забезпечують підвезення учнів, вихованців з особливими освітніми потребами до місця навчання і дому, у тому числі шкільними автобусами, пристосованими для перевезення дітей, які пересуваються на кріслах колісних". Шановні колеги, це рідкий випадок, коли це голосування може об'єднати зал. Це не балаканина, це вкладання в наше майбутнє коштів держави. Прошу всіх об'єднатися і підтримати. Дякую за увагу. Отже, колеги, я ставлю з поправкою, яку оголосила Ірина Луценко під стенограму. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про освіту" (щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг) (номер 6437) з поправкою, яку озвучила Ірина Луценко під стенограму з трибуни Верховної Ради, за основу і в цілому. Прошу підтримати, прошу проголосувати за основу і в цілому. Голосуємо.

перед тим як перейти до наступного законопроекту є заява про перерву від двох фракцій, але вони згодилися замінити перерву виступом від трибуни. Це від фракції "Блоку Петра Порошенка" і "Народний фронт". І я запрошую до виступу голову фракції "Блоку Петра Порошенка" Артура Герасимова. Будь ласка, пане Артур. 10:58:48 ГЕРАСИМОВ А.В. Шановний пане Голово, шановні колеги! Вже склалася погана традиція, коли з активізацією, успішними результатами роботи прокуратури частішають безпідставні нападки на неї. Відбувається багато інсинуацій, політичних спекуляцій стосовно їхньої роботи. Тому хочу нагадати, що для того, щоб зняти напругу, позбавити різного роду критиканів, і підстав для огульної безпідставної критики, фракція партії "Блоку Петра Порошенка" запропонувала запросити Генерального прокурора у сесійну залу з тим, щоб народні депутати могли і почути, і задати свої питання Юрію Луценку. Шановний Андрій Володимирович, я прошу вас поставити це питання на голосування і запросити Генерального прокурора до парламенту. Дякую за увагу. Дякую, колеги. Я пригадую, я пригадую вашу вимогу. Добре, давайте, щоб ми дійсно визначали годину, щоб потім не було з того приводу дискусій. Колеги, відповідно до частини третьої статті 6 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про запрошення на пленарне засідання Верховної Ради України у середу 24 травня в 12.30 Генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка. Пригадую, для цього запрошення треба 150 голосів. І прошу колег проголосувати, прошу підтримати, завтра о 12.30 у Верховній Раді України. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Будь ласка, голосуємо.

За-241 Рішення прийнято. Я мав попередню розмову з Юрієм Віталійовичем, ми домовилися, щоб було достатньо часу на запитання, регламент буде такий: півгодини – виступ, потім виступи, як в процедурі повного читання, від фракцій запитання, від депутатів запитання, щоб всі, хто мають бажання, могли запитання поставити. Дякую, колеги. Отже, переходимо до наступного, на моє переконання, найважливішого на сьогодні питання, це проект Закону про внесення змін до деяких Законів України (щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації) (номер 5313), це є друге читання. Прийшли підтримати його наші визначні артисти, колеги, які на балконі є, які прийшли тримати кулаки і вболівати за цей законопроект, привітаємо їх, колеги. Вітаємо! І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Сюмар Вікторію Петрівну. Будь ласка, пані Вікторія. Дякую, пане Голово, шановні колеги. Дякую присутнім найвідомішим українським акторам: Анатолію Гнатюку, Володимиру Тихому, Ірмі Вітовський, Олексію Богдановичу, Лесю Саніну, Наталії Сумській, Тарасу Ткаченку – всім дякую за підтримку. хочу наголосити на тому, що, напевно, сьогодні ми маємо шанс зробити справді історичне рішення в напрямку української культури. Тому що телебачення – це не лише Закон про телебачення, це закон загалом про розвиток української культури. Прошу, пане Голово, можемо починати розгляд. Отже, колеги, прошу авторів правок приготуватись до обговорення. 9-а, Червакова. Не наполягає.

Виключити з цього квотування той контент, який виготовлений до 1991 року, тобто передачі і фільми, які виготовлені до 1991 року, щоб ми не мали ситуацію, коли "Діамантову руку" Гайдая ми будемо дивитися в українському дубляжі. І останнє питання, це врахувати Європейську мовну хартію. Я нагадаю спікеру, нагадаю депутатам, що Україна ратифікувала Європейську мовну хартію, в якій надано носіям європейських мов право вільно користуватися і вживати в офіційному житті, в тому числі, у засобах масової інформації своєї мови. І я вважаю, що штучна… штучний утиск цих мов – це є порушення європейських принципів. Дякую за увагу. Шановний авторе поправок, я розумію вашу мету: ви не хочете допустити ухвалення закону і лобіюєте інтереси певних телеканалів, які сьогодні ведуть мовлення російською в Україні і мають лише 12 відсотків української мови. Але ви погано знаєте, на жаль, інформаційне законодавство. Справа в тому, що в Україні вже немає

бути озвучений і дубльований українською. І автору поправок надалі дуже рекомендую все-таки шанувати країну, в якій він живе. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я ставлю на голосування поправку номер 12 народного депутата Скорика. Хто підтримує дану поправку – комітет її відхилив – прошу проголосувати.

Я просив би поставити мою поправку на голосування. Разом з тим, звертаю увагу шановний колег, що даний законопроект з'явився у порядку денному сьогодні з грубим порушенням Закону України про Регламент, так як стаття… частина п'ята статті 45 передбачає, що 10 днів є у народних депутатів ознайомитися з порівняльною таблицею, яка з'явилася тільки вчора ввечері і сьогодні вранці, і відповідними висновками. Крім того, я звернувся до вас, Андрій Володимирович, з проханням вісім поправок поставити на підтвердження і прошу моє право не порушувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Вікторія, відреагую, хочу повідомити вас, що зданий законопроект не сьогодні появився в порядку денному. Як і усі наші принципові законопроекти, він ще в четвер був в тижневому розкладі і в понеділок він був в тижневому розкладі. І цей законопроект давно отримав рішення комітету. І тому в даному випадку всі процедури були збережені і я вам обіцяю, що всі ваші пропозиції, які в мене є виложені письмово, я поставлю перед голосуванням на підтвердження. Я переконаний, що підтримує як патріот. Отже, колеги, я ставлю на голосування поправку 13 народного депутата Павленка. Хто її підтримує – прошу проголосувати. Комітет виступив проти неї. Прошу голосувати. За-62 Рішення не прийнято. Наступна, 14-а, Папієв. Чи наполягає? Наполягає. Будь ласка. Дякую. Шановний пане головуючий, по-перше, я просив би вас не коментувати виступи народних депутатів України. А перш ніж коментувати, для того, щоби ви зрозуміли про що іде мова, я прочитаю вам вимоги статті 117 пункт законопроект, підготовлений до другого читання, висновок головного комітету та інші супровідні документи до нього надаються народним депутатам України не пізніше як за 10 днів до дня розгляду цього законопроекту на пленарному засіданні. Тобто, коли ви говорите, що дотримані були норми Регламенту, ви, м'яко кажучи, говорите неправду не були. Порушені норми 117 статті для внесення цього законопроекту для розгляду в другому читанні. І у мене пропозиція була 50 відсотків і поетапне введення. Я просив би поставити поставити її на голосування. Шановний народний депутат, коли є звернення до мене як до Голови парламенту, як до будь-якого іншого депутата, я даю відповідь і відповідаю. І тому, будь ласка… я розумію, що вас бісить цей закон, як ладан чорта, але я прошу вас вести себе стримано і вести дискусію в професійному вимірі. І я ставлю на голосування поправку 14 народного депутата Папієва. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати. Комітет її відхилив. Будь ласка.

Яка? 23-я, Подоляк. Семенуха, будь ласка, 23-я. 11:09:05 СЕМЕНУХА Р.С. Шановні колеги, правка 23 стосується механізму обчислення обсягу україномовного контенту, який транслюється телерадіоорганізацією. У запропонованій редакції законопроект визначає лише два коридори: з 7-ї ранку до 6-ї вечора та з 6-ї до 10-ї вечора, – що дасть неймовірно велику кількість маніпуляцій для проросійських каналів. Наша ж правка з пані Іриною Подоляк визначає, пропонує чотири коридори: з 7-ї до 10-ї ранку, з 10-ї до 14-ї, з 14-ї до 18-ї, з 18-ї до 22-ї. Такі зміни сприятимуть значно глибшому застосуванню і дотримання квот до 75 відсотків для україномовного контенту. Прошу підтримати. Дякую. Я дуже коротко скажу. Справа в тому, що телебачення не працює в двогодинних проміжках. Є програми, які тривають, наприклад, чотири години. Просто ці проміжки, які запропонував комітет, вони є більш технологічними з точки зору планування телеканалу. Це не радіо, де один продукт, одна пісня триває три хвилини, і ми можемо там вимірювати більше. Це телебачення, там програми просто довші. Це професійна дискусія. Але телеканали в таких проміжках працювати фактично не зможуть, це не реально, де-факт. Дякую вам. Я ставлю на голосування поправку 23 народних депутатів Подоляк і Семенуха, комітет її відхилив, хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати.

Ще раз? 25-а, так? 25-а, будь ласка. Я знаю, зараз 25-а, Севрюков. Включіть мікрофон, будь ласка.

будуть з понеділка по п'ятницю робити україномовні ефіри, а в суботній, в недільний прайм-тайм він буде не таким вже україномовним, тому що квота розтягнута на тиждень. Тому моя пропозиція робити добовий моніторинг, і це викладено*** в ці правці. Прошу підтримати. Шановні колеги, цей законопроект був продуктом значного компромісу між різними політичними силами, а ви знаєте, як ми зважували всі ці речі. І ви знаєте що у випадку ухвалення добового вимірювання ми просто в результаті можемо втратити закон. Тому хай визначається зал. Я пропоную утриматись. Дякую. Я ставлю на голосування поправку 25-у народного депутата Севрюкова. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати. За-139 Рішення не прийняте. По 26-й, будь ласка, Андрій Лозовой. Андрій Лозовой, Радикальна партія Ляшка. Ліна Василівна Костенко писала про те, що нації вмирають не від інфарктів, а спочатку їм відбирає мову. Ми цим законом, шановні колеги, відновлюємо історичну справедливість, адже десятки, сотні документів були за тривалий час про заборону української української мови. Цей процес русифікації всіх років, це і процес полонізації, це і процес румунізації Буковини, нарешті, після 91-го року ми мали, я хотів наголосити, тому що зараз ЗМІ багато маніпуляцій. До 2012 року фактично норма про 75 відсотків квоти на українську мову діяла, потім ми мали уже, ганьба, в часи незалежної України мали таку ганьбу, як нову русифікацію, яку робив режим Януковича. Зараз ми просто відновлюємо історичну справедливість. Я закликаю всіх депутатів депутатів не просто голосувати, а максимально мобілізувати голоси, тому що лобісти каналу "Інтер" роблять все, щоб завалити цей закон. Дякую. Слава Україні! Доброго дня, шановні колеги! Двадцять шостий рік незалежності, третій рік російської агресії. І в цьому залі ми розглядаємо компромісний текст законопроекту, аби ухвалити аби щось. Тому ця поправка спрямована на те, щоб рахувати частку української мови на добу, а не на тиждень, так як це передбачено діючим Законом про частку українських пісень і української мови на радіо. Я розумію, що цей закон надто компромісний, щоб вимірювати квоту на тиждень і давати можливість медіамагнатам в окремі дні весь прайм-тайм ігнорувати українську мову. Я розумію, що буде боротьба в цьому залі, що насправді проросійські лобі надзвичайно сильні. Але я прошу підтримати цю поправку. Бо інакше цей надто компромісний закон виллється в те, що… Я насправді не розумію, чи він щось конкретно буде змінювати для того, щоб українська мова в ефірах радіостанцій насправді звучала. Давайте думати, 26 років незалежності України, а ми далі дебатуємо, наскільки ми маємо бути лояльними до агресора і його мови. Дякую. Прошу поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування поправку 27 народного депутата Гопко. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати.

Рішення не прийнято. 30-а, Лук'янчук. Не наполягає. 31-а, Лозовий Андрій.

Яка? Лук'янчук, 62-а. Прошу включити мікрофон. 11:16:04 ЛУК’ЯНЧУК Р.В. Шановні колеги, шановний головуючий, я пропоную підтримати 61 поправку для того, щоб наші громадяни не тільки чули українську мову, а і могли нею читати. Дякую. А я пропоную все ж таки шановному автору поправки поважати тих людей, які сьогодні зібралися на балконі, для яких ви пропонуєте зробити такий унікальний виняток, коли не треба озвучувати фільми, які знімаються в Україні, українською, можна російське мило підписувати українським текстом. Тому пропоную відхилити цю поправку. Дякую. Я ставлю на голосування поправку 61. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати.

Шановні колеги, прошу поставити на підтвердження 64 поправку, яка порушує всі можливі і неможливі закони формальної логіки і просто каже нам, що всі фільми радянського періоду, просто кажучи, які були виготовлені до 1991 року, не будуть ні дублюватися, ні субтитруватися, в цій нормі немає цього зазначено, дитячих і анімаційних фільмів. І фактично російськомовні радянські фільми будуть вважатися такими, які піддаються квотуванню, тобто україномовними. Прошу, будь ласка, підтримати цю поправку. Пані Вікторія, будь ласка. 11:17:57 СЮМАР В.П. Справа в тому, пані Ірина, що це якраз от про ту "Бриллиантовую руку", до яких всі звикли, і дратувати зараз людей, переозвучуючи Міронова, я не знаю, скільки це доречно. Єдине, що хочу зауважити, що субтитри там передбачені, і це передбачено законом. Дякую. Отже, я ставлю на голосування поправку 64, комітет її відхилив. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати.

За-71 Рішення не прийнято. 65-а. Пане Юрій, в мене є лист від вас і я всі ваші поправки поставлю потім перед голосуванням. Вони всі в мене є зазначені, Апарат мені їх підготував і ми всі їх поставимо перед голосуванням. 65-а, Агафонова. Не наполягає. 68-а, Лук'янчук. Не наполягає. 70-а, Лозовий. Не наполягає. 71-а, Сюмар. Не наполягає. 72-а, Гопко. Не наполягає. 74-а, Подоляк. Не наполягає.

Шановні колеги, законопроект в оновленій редакції статті 10 передбачає фактично зарахування до україномовного контенту фільми, почуйте, вироблені до 1 серпня 1991 року. Тобто фільми радянського виробництва російської мови. Скажіть, будь ласка, колеги, що це не інше як збереження малоросійщини в угоду проросійським каналам. Фактично це збереження колоніального радянського середовища. Подивіться як вчинили поляки та інші наші сусіди, жодна ліберальність тут неприпустима. Тому наша правка з Іриною Подоляк пропонує вилучити з законопроекту ті норми, які дозволяють включення радянських і російськомовних фільмів до зарахування до україномовної квоти. Дякую. Ви будете коментувати, пані Вікторія? Отже, я ставлю на голосування 74 поправку народних депутатів Семенухи і Подоляк, комітет її відхилив. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати.

Шановні колеги! Запропонований у законопроекті порядок визнання того, що саме вважати передачею виконаною українською мовою, значною мірою нівелює саму ідею та мету квотування даним законом, оскільки це не збільшить, насправді, частку української мови. З чим це пов'язано? У законопроекті закладена модель, за якою достатньо, щоби лише під час програму зарахування відбувалося, якщо ведучий здійснює мовлення українською мовою. Ми ж пропонуємо застосувати до всього ефіру, тобто репліки, інтерв'ю, коментарі мають бути виключно українською мовою, і лише в такому випадку контент буде зараховуватися до частки україномовного контенту. Дякую. Прошу підтримати. Дякую. І я ставлю на голосування поправку 85. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати, комітет її відхилив.

Юрій Одарченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги! Приймаючи цей надзвичайно потрібний законопроект, нам необхідно не створити перешкод для реально потрібних Україні передач. Наприклад, передача з вивчення іноземної мови. З тексту законопроекту виходить, що передача з вивчення англійської мови, в яких ведуча та актори говорять англійською, репліки потрібно дублювати українською. Але це немає ніякого сенсу, цим по суті знищується концепція освітніх мовних передач. Зараз законопроект містить виключення для каналів, присвячених вивченню іноземної мови. Але я прошу зробити це виключення і для окремих передач із вивчення іноземних мов. Зазначу, що це виключення не поширюється на російську мову. Прошу підтримати мою правку. Хто її підтримує, я прошу проголосувати, комітет її відхилив, нагадую, будь ласка. За-100 Рішення не прийняте. Колеги, лишилося не багато поправок. Хвилин за десять ми, очевидно, будемо переходити до голосування, щоб всі наперед орієнтувалися і не було пояснень чому не було в залі. Орієнтовно, хвилин за десять, дванадцять ми будемо переходити до прийняття рішення, тому прошу заходити в зал. 116-а, Княжицький. Не наполягає. 119-а, Лук'янчук. Не наполягає. 120-а, Веселова. Не наполягає. 125-а, Сюмар. Не наполягає. Колеги, виглядає, що і швидше може бути. Запрошуйте депутатів в зал.

в цілому присвячені спортивним трансляціям. Багато супутникових каналів ретранслює такі види спортивних змагань, як лижні перегони, хокей, бейсбол, автомобільні перегони, часто на цих каналах взагалі немає ніяких перекладів. Глядач дивиться трансляцію з оригінальним англомовним коментарем. Я пропоную, щоб канали виключно спортивного спрямування могли здійснювати ретрансляцію спортивних подій мовою оригіналу. Якщо український диктор озвучує спортивну подію, він її озвучує на українській. Якщо українською мовою коментаря немає, то глядачі можуть дивитися спортивні події мовою оригіналу. При цьому цей виняток на російські канали не поширюється. Прошу підтримати мою правку. Ставте на голосування, прошу, ставте. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування поправку 133 народного депутата Одарченка. Хто її підтримує, прошу проголосувати. Нагадаю комітет її відхилив. Прошу голосувати. За-90 Рішення не прийнято. 136-а, Скорик. Не наполягає. 137-а, Павленко. Наполягає, Павленко. Даною правкою пропоную після слів "супутникове" додати словосполучення "окрім закордонного мовлення". Вважаю надзвичайно важливим захистити ще і супутник. Я ставлю на голосування поправку 137. Хоче прокоментувати, будь ласка, прокоментуйте голово комітету. 11:26:39 СЮМАР В.П. Важливо, що редакційно в першому читанні було схвалено телеорганізації, які відповідно до ліцензії здійснюють ефірне супутникове та багатоканальне, в тому числі цифрове мовлення, з використанням радіочастотного ресурсу. Редакційно випало слово "супутникове", хоча комітет цю правку відхилив. Я прошу під стенограму зараз підтвердити, що в даному випадку мова йде саме про таке формулювання. Тому що те, на чому наполягає автор фактично, це виводить такі канали як "NewsOne" з-під дії закону, ми не маємо права зараз це зробити, супутникове має бути в тілі закону ухвалене. Прошу проголосувати проти цієї поправки. Вікторія, цю редакційну правку, яку ви озвучили, ви в кінці її ще під стенограму озвучите. А зараз я ставлю на голосування поправку 137 народного депутата Павленка. Хто її підтримує, прошу проголосувати, комітет її відхилив. Будь ласка.

Багато хто в цьому залі говорить про минуле, про комуністичні режими, тоталітарні режими. Але так, як відбувається розгляд цього законопроекту і так, як він був внесений, це абсолютний шлях до тоталітаризму. Тобто оцей принцип демократичного централізму, де підпорядковується меншість більшості, зреалізовано в цьому законопроекті. Я дуже просив би всіх колег звернути увагу на те, що не дотримано норми я буду обов'язково давати заперечення і відповідну постанову про відміну рішення Верховної Ради України. Крім того, головуючий не поставив по черговості на підтвердження статті, читаючи Регламент по-своєму, що він після цього поставить на підтвердження всі інші. Регламент говорить інакше: треба було поставити по черговості на підтвердження поправки, які були враховані комітетом. Я прошу не підтримувати цей законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправку ви наполягаєте на голосуванні? Так. Я ставлю на голосування поправку 138, народного депутата Папієва. Комітет її відхилив. Прошу проголосувати. Хто підтримує? Комітет проти.

Стосовно 139-140-их поправок, то я хотів би звернути увагу, що дані поправки внесені до статті 72 Закону "Про телебачення і радіомовлення" і встановлюють відповідні штрафи. Разом з тим, дана стаття жодним чином не змінювалася в першому читанні, а, відповідно, вносити зміни до статей, які не голосувалися в першому читанні, прямо заборонено Регламентом. Тому я пропонував би їх просто вилучити ці поправку – 139-у і 140-у як такі, що потрапили і підтримані комітетом в порушення Регламенту. Не було цієї статті в першому читанні, до якої внесені поправки. Дякую. Ставте на голосування, будь ласка. ГОЛОВУЮЧИЙ. В чому є ваша пропозиція, пане Юрій? Немає повноважень вилучити ці поправки в мене. Яка ваша пропозиція? таблиця роздана лише вчора народним депутатам і порушено право депутатів 10 днів на детальне ознайомлення з таблицею, підготовленою до другого читання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, увага! Зараз буде ставитися на підтвердження поправки. Що? Зараз буде на підтвердження ставитися 139-а, 140 поправка. Я прошу всіх зайняти свої робочі місця, приготуватися до голосування. Я прошу усіх зайти в зал, зайняти робочі місця. Будь ласка, Вікторія Сюмар, одна хвилина. Дана поправка передбачає санкцію. Ви добре знаєте, що якщо ви записуєте норму і не маєте її... не маєте штрафу жодного, не маєте жодної санкції, щоби вона була виконана, то вона, на жаль, в українській практиці правовій не виконується. Тому я дуже прошу поставити на підтвердження і проголосувати за те, що за порушення цієї норми передбачається дуже несуттєва санкція – це 5 відсотків ліцензійного збору, але вона точно буде пересторогою до того, що закон буде виконуватися. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, я хочу зараз, щоб всі дуже уважно мене почули. Зараз ми голосуємо "за", це надважливі поправки. Я прошу зайняти робочі місця. Колеги! Пане Сергій! Пані Тетяно! Дуже важливе голосування. Мені криком, де голосніше, чи ви почуєте? Дуже важливе голосування. Я прошу зайняти робочі місця і приготуватися до голосування. І я ставлю на підтвердження 137-у поправку Сюмар. Комітет просить усіх її підтримати і проголосувати. Надзвичайно важлива поправка.

Ми поставимо і 139-у, і 140-у, як вимагав народний депутат. Отже прошу підтримати 139 поправку народного депутата Сюмар. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Прошу підтримати всіх злагоджено. Патріоти, українці, голосуєм! Прошу підтримати 139 поправку. Прошу проголосувати.

будь ласка, кожен голос має значення. Голосуєм! Голосуєм "за", комітет просить підтримати. у залі) Рішення прийнято. Нам голова комітету в кінці підкаже. Наступне з тих, що наполягали. Це 154-а, наполягала Подоляк. Так? 153-я, Подоляк. І 60-а, так? Колеги, будь ласка, зараз 154… 153-я, Семенуха, так? Семенуха включіть мікрофон. 11:35:01 СЕМЕНУХА Р.С. Шановні колеги! В "Прикінцевих положеннях" цього законопроекту пропонується протягом першого року з моменту набуття чинності даного закону програми, передачі, їх частини, які повністю або частково створені, профінансовані телеорганізації, зарахувати до частки виконаних державною мовою не залежно від того, якою мовою вони виконані, українською чи російською. Фактично це означає, що перший рік після прийняття цього закону квоти не будуть діяти. Ми категорично наполягаємо в нашій правці вилучити з "Перехідних положень" таку норму перехідного періоду, як рік як необґрунтовану. І загалом, колеги, щодо цього законопроекту. З усією повагою до ініціаторів і співавторів цього закону, захищати українську мову треба комплексно, а не галузево. Тільки комплексний Закон про українську державну мову, який спроможний захистити в державній і публічній сфері. (Оплески) Ми дуже хочемо, щоб такі закони фактично не стали подачкою, от, бо сьогодні це трошки сприймається меншовартісно. Має бути комплексний Закон про українську державну мову. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Я ставлю на голосування поправку 153 народних депутатів Семенухи і Подоляк. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу проголосувати. СЮМАР В.П. Прошу утриматися.

За-142 Рішення не прийнято. І, колеги, остання поправка. Я поставлю всі, пане Юрій, поставлю всі. Зараз ще Гопко, 60-а її поправка, будь ласка. Шановні колеги, 60 поправка так само стосується добового, а не тижневого вимірювання частки української мови. Я розумію, що в цьому залі немає політичної волі прийняти по телебаченню такий же самий важливий закон, як ми ухвалили на радіо, де квота рахується саме на добу. Нема політичної волі без загравань із Фірташем і Ахметовим, Пінчуками і іншими власниками телеканалів. Я дуже розумію, що голоси будуть рахуватися в залежності від того, наскільки компромісний ми приймемо закон. І тому я хотіла, щоб все-таки ми спробували підтримати цю поправку, щоб ми рахували подобово, а не цілодобово. Але загалом хотіла б подякувати тим співакам, тим, українській діаспорі і всім, хто долучився до того, щоб напрацювати цей закон. І підтримую колегу з "Самопомочі", що потрібен якісний закон про державну мову, щоб не просто латати дірки, а ухвалювати системні кроки. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, я ставлю на голосування поправку 60 народного депутата Гопко. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати. За-188 Рішення не прийнято. І, колеги, як і обіцяв з самого початку, всі поправки, які були рекомендовані на підтвердження… Я надаю слово зараз Юрію Павленкові і він ще раз озвучить. Він листом офіційно запропонував, щоб ми поставили на підтвердження поправку 63-ю, 66-у, 67-у, 84-у,

3-річний термін запровадження, введення повністю даного закону, так як, на мій погляд, крім політики обмежень і заборон, якою славиться діюча влада, дуже важлива політика підтримки підтримки з тим, аби ми створили достатньо якісного, значимого українського продукту, який був цікавий нашим глядачам. Тому я просив би ще 154 поправку мою поставити на голосування. А потім перейти до підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Ставлю на голосування поправку 154 народного депутата Павленка. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану поправку, прошу голосувати. За-56 Рішення не прийняте. Пане Юрій, будь ласка. Тепер я ставлю ваші поправки на голосування, пане Юрію. Кожну окремо. Отже, я ставлю на підтвердження… Будь ласка, одну хвилину, пане Юрій. 11:38:36 переходячи до поправок на підтвердження, ще раз хотів би сказати, що дуже сумно, що такий важливий, соц іально значимий, соціально-резонансний закон ставиться на голосування з порушенням Закону України "Про Регламент". Тому що, на мій погляд, шанувати Україну – це не просто слова і красиві декларації, а в першу чергу це верховенство права і це повага до закону. Ми збудуємо країну тільки тоді успішною, коли самі навчимося поважати і виконувати закон. Дякую і прошу поставити на підтвердження кожну поправку. Пане Юрію, все-таки оскільки до мене було звернення і звинувачення, я хочу вам сказати: я був у тому залі, коли приймала Партія регіонів закон Колесніченка-Ківалова, я вам розповім, що таке порушення Регламенту. Коли тут навколо стояли охоронці-бандити, злочинці, які калічили депутатів тільки за те, що вони хотіли отримати право слова, тільки за те, що вони хотіли висловити свою позицію. Так було в тому залі. Зараз ми йдемо по всій процедурі, це бачить вся Україна, це бачать всі народні депутати, ми кожну поправку обговорюємо. І перед тим, як звинувачувати мене як Голову Верховної Ради в порушенні Регламенту, я просто прошу, щоб ви пам'ятали і розуміли, що ми приймаємо в зовсім іншій атмосфері закони, аніж те, що робилось, коли Партія регіонів, бандити сиділи в цьому залі, працюючи на Кремль і проводячи тут проросійську політику. Сьогодні ми приймаємо європейський закон і європейським шляхом і за європейською процедурою. І так ми його приймемо сьогодні. Отже, колеги, я ставлю поетапно на підтвердження всі пропозиції. Хочу наголосити: це на підтвердження і ми маємо їх підтримати, колеги, ми маємо їх підтримати. І я ставлю кожну окремо на підтвердження. Я прошу сконцентруватись, ми їх підтвердимо і відразу будемо голосувати закон повністю. Отже, колеги, займаємо робочі місця. І я ставлю на підтвердження першу поправку 63 народного депутата Сюмар. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги, 63-ю "за". Прошу підтримати. Прошу підтримати, прошу проголосувати. За-261 Рішення прийнято. Поправка 66 народного депутата Гопко. Комітет просить її підтримати. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

За-257 Рішення прийнято. Підтримана. Поправка 67, Лесюк, Юринець, Кишкар, Білозір. Прошу підтримати її. Це на підтвердження, прошу проголосувати. Частково враховано так як пропонує комітет, щоб було в редакції комітету, За-245 Рішення прийнято. Наступна, 84-а. Поправка Сюмар. Я поставлю… Добре. Так 63-ю ми вже підтвердили. Добре, 73-ю. 73-ю на підтвердження просить поставити… Колеги, 73-я… Вікторія! Вікторія, прокоментуйте. Будь ласка, Вікторія. 11:43:33 СЮМАР В.П. Я прокоментую цю історію. Значить, я хочу наголосити для всіх, хто зараз говорив в нас про радянські фільми. Колеги, виняток для радянських фільмів не стосується квоти української мови, вони не будуть зараховані в квоту. Вони стосуються норми про те, що всі фільми мають бути озвучені або дубльовані українською мовою, окрім цих, в квоту вони при цьому не потрапляють. Тому прошу тут в даному випадку норма ця буде забезпечена. І тут мова йде про субтитри, про субтитри, що радянські фільми мають бути субтитровані. Це логічна норма, щоб можна було читати українською мовою і ніякої проблеми в цьому немає, це година роботи для редактора. Так, звичайно, комітет врахував, 73-я на поправку, так, звісно. ГОЛОВУЮЧИЙ. Комітет просить підтримати 73 правку. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Комітет просить її підтримати. Прошу проголосувати, прошу підтримати 73 правку. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати. СЮМАР В.П. Це субтитри для радянських. Рішення прийнято. Поправка 84. Сюмар теж. Павленко просить її поставити на підтвердження. Прошу її підтримати. Підтримати в редакції комітету, щоб вона була. Щоб 84 поправка була в редакції комітету. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Прошу голосувати, прошу підтримати. Лишилось дві поправки. За-259 Рішення прийнято. Поправка 88 народного депутата Гопко. Комітет її врахував і просить її підтримати, Павленко просить її частково, в редакції комітету, щоб вона була, ця поправка, як пропонував комітет. Прошу проголосувати, прошу підтримати 88 поправку на підтвердження в редакції комітету. Прошу проголосувати.

89-а, Лесюк, Юринець, Кишкар, Білозір поправка, комітет просить її підтримати в редакції, яку прийняв комітет, в редакції комітету. Прошу проголосувати, прошу підтримати 89 поправку. Голосуємо, колеги.

11:46:21 За-257 І, колеги, ми завершили обговорення. Я запрошую до слова голову комітету, до заключного слова перед прийняттям рішення, щоб вона під стенограму нам сказала, які треба ще внести поправки. Будь ласка, Вікторія Сюмар. Отже, шановні колеги, для стенограми я говорю про те, що ми врахували 140 поправку, яка передбачає штрафи в 5 відсотків. Далі, для стенограми я говорю, що необхідно прийняти закон в цілому, з урахуванням змін до частини четвертої статті 28 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" в редакції законопроекту 5313, підтриманий Верховною Радою На завершення. Ви знаєте, тут багато говорили про тоталітаризм, що це от нав'язування більшості волі меншості, що це не європейські стандарти. Абсолютно європейські стандарти. Такі закони існують в низці країн Європи. Тоталітаризм був, це коли на українській землі знищували українську мову і забороняли нею Досить займатися підміною понять. І я дуже вдячна за підтримку цих поправок, що ми сьогодні не розбалансовуємо закон, який буде працювати на Україну, на українську культуру, на українських виконавців, акторів, режисерів і на кожного, хто просто хто просто шанує свою країну, в якій народився, в якій живе і в якій розвивається. (Оплески) Ви знаєте, ми тут були у вишиванках в четвер всі, я думаю, що треба не на тілі Україну мати, а в серці. І оце голосування – це те, коли Україна всередині тебе. Дякую. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Це справді етапний закон для нас. Ми прийняли подібний закон для радіостанцій, і ми побачили його ефективність і дієвість. І зараз Верховна Рада ще раз продемонструє, що це українська Верховна Рада, яка знімає залишки радянського імперіалістичного минулого. Отже, колеги, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо мови, аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації (номер 5313) з поправками, які озвучила під стенограму голова комітету Сюмар Вікторія Петрівна, в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати. Давайте, щоб 300 голосів було. За-269 Закон прийнято. Вітаю, колеги. Дякую нашим колегам, народним артистам, які прийшли, були з нами в цю годину. Дякуємо і вітаємо теж вас. Бажаю вам творчих успіхів, і щоб більше ми вас бачили по телебаченню. Успіхів вам. Дякуємо. Слава Україні! Ні, ще не перерва. Ми переходимо до наступного питання порядку денного. Це теж питання блоку засобів масової інформації і свободи слова – 3454. Ми встигнемо його розглянути, я сподіваюсь, до перерви. Я прошу підтримати розгляд наступного закону за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. За-173 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді, народного депутата Червакову Ольгу Валеріївну. Пані Оля, Україна чекає вашого слова. Доброго дня, шановні колеги! Приблизно два тижні тому на всіх українських телеканалах вийшли сюжети про те, як в Житомирі 14-річного хлопця ледь не вбила деталь від тролейбусної штанги. Ось кадри з цих сюжетів. Ситуація була така. Дитина йшла по тротуару, повз їхав тролейбус, від нього відірвалася електрична штанга і влучила безпосередньо в рекламний щит, який розміщувався поруч. Від цієї штанги відлетіла деталь завважки два з половиною кілограми і з п'ятиметрової висоти впала дитині на голову. В результаті дитина з черепно-мозковою травмою була ушпиталена у лікарню, черепно-мозкова травма була відкрита. До чого я це говорю? Я говорю це до того, що ще рік тому нами було зареєстровано законопроект, який міг би врегулювати питання безпеки безпеки реклами на транспорті, безпеки реклами і оцих бордів, які розміщуються на таких носіях, де їм абсолютно не місце. Законопроект 3454 стосується не зовнішньої реклами, а стосується саме реклами на транспорті. Він стосується обмежень на опорних елементах контактної мережі, на дротах, на розтяжках, на дротах,

від цих видів надходжень також не отримують грошей. Отримують гроші власники цих компаній, у власності яких знаходяться ці електромережі і дроти. Ми пропонуємо обмежити відповідне використання електромереж, дротів, електроопір

Дякую, пані Ольго, будь ласка, проходьте на ваше робоче місце. А слово для співдоповіді надається секретарю Комітету з питань свободи слова та інформації пані Олені Контратюк. Будь ласка, пані Олено. Дякую, шановна головуюча. Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики на своєму засіданні 3 лютого 2016 року розглянув проект Закону про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо використання окремих елементів благоустрою та контактної мережі при здійсненні рекламної діяльності), внесений народними депутатами Абдуліним, Червакою та Томенком. Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про рекламу", яким передбачити, що розміщення реклами або рекламних засобів на підтримуючих опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні, в тому числі, і опорах зовнішнього освітлення заборонити. На думку авторів проекту, з якою погодилися і всі члени нашого комітету, законопроект має обмежити тотальне панування в міському просторі рекламоносіїв, яке призвело до візуального засмічення наших вулиць та має покращити ситуацію у сфері безпеки дорожнього руху. А головне – забезпечити… заборонити заборонити забезпечення злочинного розміщення рекламних носіїв на електроопорах та контактній мережі міського електротранспорту, що є вкрай небезпечним для життя людей. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України висловило зауваження до законопроекту, проте комітет з ними не погодився. Натомість хочу зауважити, що в комітеті також розробляється комплексний законопроект, який повинен виокреслити зовнішню рекламу, навести лад у зовнішній рекламі. Я сподіваюся, що до осені ми цей законопроект винесемо у Верховну Раду. Також за результатами розгляду Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики прийняв рішення: рекомендувати Верховній Раді, за наслідками розгляду в першому читанні, прийняти законопроект (номер 3454) за основу. Від себе ж додам, що це маленький законопроект, який ми можемо абсолютно сьогодні проголосувати в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, шановна пані Олена. Шановні колеги, я прошу записатися від фракцій на обговорення цього важливого законопроекту. Прошу.

Будь ласка, Мустафа Найєм. Мустафа Найєм передає слово Ользі Черваковій. Будь ласка, пані Ольга. Ользі Черваковій, будь ласка, мікрофон увімкніть. Шановні колеги, я дуже прошу підтримати цей законопроект, причому і за основу, і в цілому. Там міститься лише одне речення, і це речення покінчить з цим безладом, який є на ринку. зараз є абсолютно неконкурентні умови, коли одні отримують дозволи, розміщують свої біг-борди на офіційних носіях, на тих об'єктах, які для цього призначені, сплачують податки, сплачують гроші, а інші просто на тій підставі, що їм належить це обладнання, самопроголошують їх рекламними носіями і розміщують там розтяжки, біг-борди і так далі і тому подібне. Що призводить і до аварійних ситуацій, і до, як казала моя колега Олена Кондратюк, візуального засмічення, і до нерівних умов на ринку, і до того, що власники цих автотранспортних підприємств, на балансі яких знаходяться ці електроопори і мережі, просто створили шалену корупцію. Вони кладуть ці гроші собі в кишеню, міста від цього нічого не отримують, окрім того сміття, яке є на вулицях міст у вигляді цих рекламних так званих носіїв. Тому я дуже прошу ліквідувати ці неконкурентні умови на ринку і зробити так, щоби люди, щоби мешканці українських міст могли дихати вільно, а не дивитися на це жахливе сміття. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, народний депутат Чижмарь від Радикальної партії. Просимо вас. Юрій Чижмарь, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні колеги, зрозуміло, що закон коротенький, але в ньому є певна суть і певний зміст, тому що ми бачимо в що перетворилися наші міста від рекламних носіїв – вони дуже кольорові. Але ця кольоровість не відображає самобутність наших міст, особливо їхньої центральної частини. Дуже часто ці розміщені рекламні носії відволікають водіїв від дорожньої розмітки, від ситуації на дорозі, від знаків, від світлофорів, і таким чином загрожують підвищенню аварійності ситуації на дорогах. Дуже часто ці носії розміщуються в центральних частинах наших історичних міст і затуляють ті історичні самобутні будівлі, якими Україна завжди пишалася. Тому навести лад у цьому… у цій галузі нам необхідно. Зрозуміло, сьогодні є чинне законодавство, яке ніби повністю врегульовує цю ситуацію, надаючи право органам місцевого самоврядування регулювати питання розміщення зовнішніх носіїв носіїв реклами. Але, як показує досвід і практика, коли приходить мер або купа депутатів до влади на місцях, першим ділом вони використовують свою владу для того, щоб виділити додаткові місця під компанії, які їм належать і підконтрольні. Таким чином, створюючи досить пасивний дешевий бізнес, наше місцеве самоврядування сьогодні показало свою неспроможність відмовитись від таких дешевих, але вкрай неефективних видів проведення бізнесу, і таким чином тільки паплюжить наші міста. Тому в даному випадку Верховна Рада повинна взяти на себе відповідальність і навести цей порядок, якщо місцеве самоврядування не змогло. Дивіться на місто Київ, дивіться на обласні центри: Ужгород, Тернопіль, Франківськ, Львів, Західної, Східної України, – ви побачите цю проблему усюди. Рекламні носії дуже часто не носять естетичного вигляду, це просто бетонні або металеві конструкції, ніяк не вписуються в зовнішній вигляд наших історичних міст. Тому однозначно, що я особисто підтримую цей законопроект і пропоную всім колегам так само підтримати даний законопроект. Дякую за увагу. Веде засідання Голова у нас ще два виступи. Я прошу депутатів заходити в зал, через кілька хвилин відбудеться прийняття рішення. Зараз від "Самопомочі" Семенуха. Включіть мікрофон. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги! шановний пане Голово! В даний момент сфера зовнішньої реклами є найбільш комерціалізованою, адже вона забезпечує дуже широкі можливості для постійного залучення уваги мешканців міст до рекламованих товарів та послуг. Як наслідок, через інтенсивне зростання ринку зовнішньої реклами сьогодні ми спостерігаємо серйозне перенасичення вулиць міст рекламними засобами. І проблема навіть не тільки в низькій естетичній якості значної реклами розміщених рекламних засобів, скільки в тому, що при розміщенні зовнішньої реклами дуже часто не враховуються елементарні норми правил техніки безпеки. Вдумайтеся в цифри. За даними експертів, наприклад, в Києві налічується близько 800 опор та контактних мереж, на яких допустиме з точки зору безпеки розташування реклами. Водночас на сьогодні в Києві лише офіційно розташовано 4 тисячі одиниць такої реклами. Таким чином переважна більшість реклами сьогодні розміщена саме на опорах та стовпах, де ані з технічної точки зору, ані з точки зору безпеки це не прийнятно. Тому очевидно, що вітчизняне законодавство надто ліберальне в порівнянні з аналогами європейськими. Тому, я думаю, слід підтримати запропоновані норми законопроекту щодо розміщення реклами на контактних мережеопорах. Фракція "Об'єднання "Самопоміч" готова підтримати лише за основу законопроект, лише за умови вилучення з тексту статті 8 пункту 7 "Заборона розміщення рекламних носіїв на засобах та обладнанні зовнішнього освітлення". Це поширена насправді практика в багатьох містах Європи розміщати іміджеву рекламу на ліхтарях, прапорці, навіть в центральній або історичній частині міста. Дякую за увагу. І заключний виступ від "Батьківщини" Одарченко Юрій Віталійович. І прошу всіх заходити в зал, через дві хвилини відбудеться прийняття рішення. Будь ласка, пане Юрій. Юрій Одарченко, фракція "Батьківщина". Народний депутат Абдуллін Олександр вніс дуже правильний законопроект, який давно назрівав. Тому що зараз в розміщенні реклами в містах є абсолютна вакханалія. Ми бачимо, що вона навіть зараз призводить до нещасних випадків. Я хотів би звернути увагу на причини того, чому ми сьогодні розглядаємо цей законопроект. Справа в тому, що нинішнє законодавство віддало питання

Загалом розміщення рекламних носіїв потребує отримання дозволу. В тому, що у нас деякі міста переважені рекламою, яка заважає руху або створює загрозу для безпеки людей, винні в першу чергу ті органи місцевого самоврядування, які бездумно роздають дозволи на розміщення реклами. Загалом дозвіл на рекламу став елементом корупції, оскільки нині визначення рекламних площин є абсолютною дискрецією місцевої влади. Відповідно органи місцевого самоврядування вирішують, де і кому можна розміщувати рекламу і оскаржувати їх рішення практично неможливо. На жаль, виникла необхідність державного втручання в цю сферу і обмеження права місцевих рад давати дозволи на розміщення реклами на елементах контактної мережі та мережі вуличного освітлення. Разом з тим, у редакції цього законопроекту виникнуть… виникнуть складнощі, оскільки органи місцевого самоврядування, який раніше дозволяв розміщувати рекламу на тих об'єктах, зараз може просто не виділити кошти на її демонтаж. Але загалом цей законопроект дуже потрібний. Пропоную його підтримувати в першому читанні і в цілому. Дякую. Рішення комітету є лишень за основу. Зараз автори останні консультації проводять. Ще від "Волі народу" вимагає Довгий. Будь ласка, 30 секунд. Дуже коротко. Довгому включіть мікрофон. І прошу завершити консультації. Довгий, фракція "Воля народу". Шановний головуючий, шановні колеги! Наша фракція буде підтримувати зазначений законопроект і закликає інших його підтримати. і нагальність приведення рекламного ринку в порядок сьогодні бачить кожен, хто виходить на двір. Тому ми будемо підтримувати цей закон. Але наголошуємо, що даний закон є рішенням комплексним рекламного питання, а лише одним із запобіжних заходів. Тому ми, підтримуючи цей закон, пропонуємо долучитися і всім решта як можна швидше прийняти комплексний закон, який буде регулювати зовнішню рекламу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, переходимо до прийняття рішення. Колеги, я хочу наголосити, лишень за основу, можливо, всі ці поправки, які ви маєте, ми зможемо між і другим читанням. Чи ви узгодили вже позицію? Отже… Ні, в мене чітко зазначено: позиція комітету – за основу. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо використання окремих елементів благоустрою та контактної мережі при здійсненні рекламної діяльності) (№ 3454) за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати. За основу. Голосуємо.

Зараз я поставлю повернутись. Будь ласка, займіть робочі місця. Колеги, займіть робочі місця. І я ставлю пропозицію повернутись до голосування…

Колонами депутати заходять в зал. Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону 3454. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

За-232 Ми повернулись. І тепер я знов ставлю проект Закону 3454 за основу, колеги, лишень за основу. Всі поправки можна буде внести до другого читання. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, за основу.

За-233 Рішення прийнято. Колеги, зараз… Зараз ще оголошення. Прошу зачитати. 12:07:18 ГЕРАЩЕНКО І.В. Шановні колеги, як ви знаєте, щорічно 1 червня в усьому світі відзначається Міжнародний день захисту дітей. І з нагоди цього дня сьогодні вже в кулуарах третього поверху адмінбудинку по Грушевського, 5 за ініціативи профільного комітету проводиться Всеукраїнська виставка художньо-прикладного мистецтва і декоративних виробів, виготовлених молодими людьми з особливими потребами. Виставку організовано Всеукраїнською громадською організацією інвалідів "Союз організацій інвалідів України" за сприяння Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю. Запрошуємо всіх депутатів відвідати виставку. Дякую. Дякую. Також, колеги, хочу повідомити, що нещодавно Львівська національна академія мистецтв відзначила 70-річчя від свого заснування. Парламент ухвалив відповідну постанову про відзначення цієї дати. І сьогодні на третьому поверсі в кулуарах Верховної Ради України відбувається виставка робіт випускників та студентів академії. Запрошую відвідати та підтримати українське мистецтво. І останнє оголошення. Відповідно до статті 60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради" повідомляю про створення у Верховній Раді України восьмого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "За розвиток концесійного будівництва автодоріг, мостів і тунелів". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Яценка Антона Володимировича. Отже, шановні колеги, згідно Регламенту зараз я оголошую перерву на 30 хвилин. О 12.40 я прошу всіх повернутися в зал, ми будемо продовжувати розгляд питання блоку засобів масової інформації та реклами. О 12.40 прошу всіх дисципліновано прибути в зал.

Колеги, будь ласка , я хочу вас проінформувати, що у нас наступними питаннями стоять теж питання тематичного блоку питань засобів масової інформації та реклами. І наступним стоїть проект Закону про внесення змін до Закону України "Про рекламу". Він по своїй суті є просто мінімальним, там зміна одного речення, і тому закономірно, що і автор, і комітет просять, щоб ми його розглянули за скороченою процедурою. Але для того треба максимально змобілізуватися для голосування. Ви готові підтримати

Колеги, будь ласка, зараз я поставлю на голосування пропозицію за скороченою процедурою. Я дуже прошу всіх зайняти робочі місця і взяти участь у голосуванні.

я ставлю на голосування пропозицію, розглянути проект Закону про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (4924) за скороченою процедурою. Там лишень одне речення міняється, будь ласка, проголосуйте. Прошу підтримати за скорочену процедуру 4924, прошу проголосувати.

Колеги, я поставлю ще раз, якщо не буде голосів, підемо по повній процедурі. Я просто хочу повідомити і ви бачите це по порядку денному, у нас потім стоїть і блок питань екології, і 2897, з яким звертався голова комітету на Погоджувальній раді. І це залежить від того, наскільки ми зможемо ефективно, дієво працювати, наскільки ми зможемо пройти порядок денний. Це одне речення, і очевидно не буде про що говорити під час виступів і голів фракцій, і депутатів. Давайте ще раз поставлю, якщо ситуацію буде настільки ж сумна, будемо по повній розглядати. Прошу приготуватись до прийняття рішення, прошу зайти в зал. Це, до речі, теж до питання перерви, півгодинної, яка затягується потім на годину, треба її скасовувати, колеги. Давайте в четвер ми домовимося зранку поставимо ще раз, щоб її скасувати і включимо в порядок денний цей законопроект, хоча би на четвер. Колеги, голосуємо, я ще раз ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону (4924) про внесення змін до Закону України про рекламу ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо.

Навіть не хочеться читати, чесно говорячи, результати голосування. Давайте йдемо по повній, так? Давайте ще раз, третій раз? Отже, я поставлю ще раз, прошу зайти в зал. Якщо не буде, йдемо по повній процедурі. Будь ласка, займаємо робочі місця, заходимо в зал. Це буде годинний розгляд, це означає, ми не перейдемо до наступних законопроектів до обіду, і це означає, що дуже впаде шанс на їхнє прийняття. І це дуже кумедна ситуація, коли мені доводиться благати депутатів прийти на робочі місця. На робочі місця треба приходити так, як приходить вчитель на урок, як робітник приходить на завод, як солдат приходить в армію на чергування. Колеги, прошу зайняти робочі місця, прошу зайти в зал. Я ще раз ставлю востаннє на голосування пропозицію розглянути проект Закону про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (4924) за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Прошу усіх підтримати, колеги! Колеги! Рибчинський! Ну, колеги, я ж прошу підтримати, а ви стоїте, дискутуєте! Обнялись – голосуємо! Голосуємо, колеги! Прошу підтримати. За-135 Рішення не прийнято. І ми будемо розглядати 4924 за повною процедурою. Я запрошую до доповіді народного депутата України Севрюкова Владислава Володимировича. Будь ласка. Шановні народні депутати, пане Голово! Дякую за можливість представити законопроект 4924 щодо змін до Закону "Про рекламу". Необхідність прийняття цього законопроекту виникла давно, коли ще у 2008 році були внесені зміни до 8 статті Закону "Про рекламу", які зняли вимоги зазначати в рекламі інформацію щодо сертифікатів, дозволів, ліцензій різноманітних, достатньо їх просто надати рекламо розповсюджувачу. Але в тому Законі не були внесені зміни в спеціальні статті – 21, 24 і 25-у щодо реклами окремих видів діяльності і послуг, і тому ми з вами змушені от вже дев'ятий рік в рекламі на радіо після деяких рекламних роликів слухати такі скоромовки, в яких зашифровані певні цифри, символи, дати, які ніхто навряд чи зможе розібрати, а тим більше, запам'ятати. І тому моя пропозиція виключити необхідність розміщення в рекламі виключно на радіо цих дозволів, ліцензій, сертифікатів, наголошую, що вони лишатимуться в друкованій продукції, в телевізійній рекламі, де їхнє розміщення є логічним і нормальним, а на радіо пропоную виключити. Звичайно, прошу підтримати цей законопроект, сподіваюсь, серед ваших виборців є багато і радіослухачів. Цей законопроект має зменшити дратівливість слухачів, збільшити аудиторію українських радіостанцій і сподіваюсь, ваші виборці будуть вам вдячні за підтримку цього законопроекту. І також бачу, що ви серйозно сприйняли і ми розглядаємо цей законопроект по повній процедурі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Це відповідальний розгляд. Я прошу провести запис на запитання до доповідача, будь ласка, три хвилини.

Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Ну, насправді, ну, ніби технічне питання, але, ну, є ж об'єктивно теж певна проблема зараз – величезна кількість шарлатанів різних видурюють у людей останні гроші, прикриваючись різними там оцими справами. можливо, він трошки дійсно алогічний з точки зору звучання там на радіо в рекламі, але, можливо, це буде якась така і певна пересторога чи певне додаткове звернення уваги навколо цього. Тому що, ну, дійсно зараз, на жаль, величезна проблема і з псевдоцілителями, і з... От те, що тут написано: щодо залучення коштів населення, об'єктів будівництва, цінних паперів, фондового ринку, ну, це теж дуже часто різний лохотрон і, можливо, тут додатковий контроль не буде зайвий, щоби, ну, зайвий раз перестрахувати наших громадян від різних необдуманих кроків. Дякую за питання, шановний колего. Я повністю підтримую вашу думку, що сьогодні шахрайської реклами дуже багато і з нею треба боротися. Но мій законопроект якраз зараз не змінює нічого в діючому. я говорю про те, що нам не потрібна ця інформація на радіо, але вона має залишитись, звичайно, в друкованій продукції, в телепродукції. Це обговорювалося, до речі, на комітеті. І зараз є проекти, які, до речі, в комітеті розглядаються щодо якраз заборони реклами цілительства, заборони певних незрозумілих лікарських засобів, але цей законопроект, як на мене, логічно все ж таки на радіо зняти, тому що 9 років досвіду показали…

Шановний Владислав Володимирович, ми в цьому залі буквально недавно голосували за виділення більше, ніж мільярда гривень постраждалим вкладникам банку "Михайлівський", які, як правило, вносили свої внески насправді не в банк "Михайлівський", а в фінансову піраміду. На жаль, ця проблема залишається, і колега Іллєнко також її згадував у попередньому виступі. Чи не вважаєте ви, що ми повинні зробити більш жорсткою відповідальність так само і засіб масової інформації, який поширює таку рекламу, тому що я впевнений, що в кожної фінансової піраміди будуть всі необхідні ліцензії. І, дійсно, немає змісту зачитувати номери цих ліцензій, тим більше скоромовкою, яку ніхто не чує. Але чи не треба зробити більш жорсткими методи перевірки, які послуги надаються і, більше того, коли ця піраміда рухне, і коли платники податків будуть змушені платити за цю піраміду, чому не зробити часткову відповідальність і того, хто залучав людей в цю піраміду? Дякую за запитання. Я цілком підтримую ідею того, що має держава, що ми маємо ставити якісь заборони і унеможливити такі ситуації, які виникають з побудуванням фінансових пірамід, ситуацію з банком "Михайлівський". Хочу вам наголосити, що якраз банк "Михайлівський" в своїх рекламах оці скоромовки давав, тому що вони мали там певні якісь документи, їх прочитували. Тобто все одно ввести в оману вони могли, і знову ж таки цей законопроект він і ніяким чином на це не впливає. А щодо загального підходу до того, що ми маємо захищати від недобросовісної реклами, цілком розділяю вашу думку. Дякую. Час, відведений для запитань, відповіді завершений, і я запрошую до співдоповіді секретаря Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Кондратюк Олену Костянтинівну. Владислав Володимирович, дякую вам за доповідь. Будь ласка, пані Олена. шановні колеги! Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики на своєму засіданні 19 жовтня 2016 року розглянув проект Закону про внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо удосконалення регулювання реклами послуг народної медицини, тобто цілительства, послуг, пов'язаних із залученням коштів населення, об'єктів будівництва, цінних паперів та фондового ринку саме на радіо (реєстраційний номер 4924, від 15.09.2016 року), внесений народним депутатом України Севрюковим. На думку автора, законопроект покликаний за рахунок скасування вимог щодо зазначення відповідних реквізитів сертифікатів, дозволів та ліцензій у рекламі на радіо зробити її менш дратівливою для споживачів, тобто радіослухачів. Фактично – прибрати скоромовку, яка є зараз в радіоефірі. Законопроектом пропонується вилучити із статей 21, 24, 25 і 25-1 Закону України "Про рекламу" вимоги щодо зазначення реквізитів дозвільних документів в рекламі на радіо. Відповідний підхід отримав схвальний висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України. Комітет з питань запобігання і протидії корупції не виявив в законопроекті корупційних факторів та вважає його таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Нашим комітетом підтримано ідею автора законодавчої пропозиції, оскільки на переконання членів комітету, існуюча законодавча вимога вказувати реквізити сертифікатів, дозволів, ліцензій у рекламі відповідних послуг на радіо не має жодного корисного ефекту, а призводить до несприйняття та підвищення рівня дратівливості саме споживачів, в тому числі і недовіри тоді до реклами як такої. Водночас члени комітету звернули увагу на необхідності техніко-юридичного редагування. Під стенограму я хочу зазначити, що зокрема ці зауваження стосуються абзаців: перше, пунктів 1-4, розділу І законопроекту, в яких необхідно вилучити слова "Закону України "Про рекламу". Положення статті 8 Закону України, згідно з яким розповсюджувачі реклами не можуть поширювати рекламу, якщо відповідно до законодавства види діяльності або товари, що рекламуються, підлягають обов'язковій сертифікації, або їх виробництво чи реалізація вимагає наявності відповідного дозволу, ліцензії, а рекламодавець недодає, розповсюджуючи рекламу, копію таких сертифікатів, дозволу, ліцензії, засвідчених у встановленому порядку, залишаються чинними. Зважаючи на вищесказане, комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти законопроект 4924 за основу та в цілому з урахуванням висловлених редакційний зауважень. Прошу підтримати. Я думаю, що ми не повинні зараз витрачати зайвого часу на це обговорення і питання до мене, тому що закон насправді дуже технічний і всім зрозумілий. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу записатись на запитання до співдоповідача. Колеги, за повною процедурою ідуть запитання до доповідача і співдоповідача, по три хвилини. Будь ласка, Ленський. Передає… В мене таке питання, шановна колега. Скажіть, будь ласка, чи вплине цей закон, який ми зараз розглядаємо, у випадку його прийняття, на те, щоб прибрати, дійсно, з радіоефіру шахрайські оці всі рекламні оголошення, які по суті влаштовують лохотрон для українців, видурюють кошти, будуються піраміди. Ну, ні для кого не таємниця. Чи саме в цьому напрямку цей законопроект буде діяти? Дякую. 12:57:54 КОНДРАТЮК О.К. Ну, на жаль, цей законопроект покликаний тільки врегулювати технічну частину, тобто на зміст реклами цей законопроект не впливає. я думаю, що цей законопроект потрібний тому, що, ну, насправді довіра до реклами повинна бути в радіослухачів. І не може бути ніякого дразрівливого способу її викладення в радіоефірі. Тому з технічної точки зору це треба було просто давно зробити. Оскільки це є зміни все-таки до Закону про рекламу їх треба просто проголосувати. А насправді за зміст реклами повинні дійсно нести відповідальність, якщо вона є неправдива або оманливого характеру. Я вже оголосила Шверка. Потім буде ваше запитання. Прошу. 12:58:28 ШВЕРК Г.А. Шановні колеги, я хочу скоріше не питання задати, а відреагувати на зауваження колег, які вважаю дуже слушними. Але треба розуміти, що будь-який засіб масової інформації телерадіоорганізація телерадіоорганізація вона не має ні кваліфікації, ні можливості перевірити ці ліцензії, які надали нам рекламодавці. Тому, якщо ми хочемо підвищити вимоги до цих ліцензій і до якості цих послуг, що отримують люди, це треба збиратися, звертатися у ті органи, які мають обов'язок і право видавати ці ліцензії, щоб вони якісніше підходили до будь-яких аплікантів щодо отримання ліцензій. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будете реагувати, пані Олена? 12:59:25 КОНДРАТЮК О.К. Я думаю, що можу тільки підтримати свою колегу і, дійсно, регулятор повинен відповідати за ці ліцензії, які він надає. Абсолютно погоджуюсь. Будь ласка, запитання від пана Лозового, якому слово передає Мосійчук. 12:59:37 ЛОЗОВОЙ А.С. Андрій Лозовой, Радикальна партія Ляшка. "В своїй хаті своя правда і сила, і воля",

від ворожої пропаганди тут, якою займається в першу чергу канал "Інтер". Всі ми бачимо цілеспрямовані щоденні у випусках так званих новин на каналі "Інтер" антиукраїнські провокації. Без політичної полі Президента цього не могло б відбуватися. Тому Президент Порошенко несе персональну відповідальність за те, що… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, доповідачу мікрофон увімкніть. Важко не погодитись з паном Андрієм. Я думаю, що якраз перший закон, який ми сьогодні прийняли після 5313, яскраво свідчить про те, що ми наводимо якось лад в інформаційному просторі України. Дякуємо, шановна пані Олено. Ви можете сідати на ваше робоче місце. Колеги, зараз згідно Регламенту в нас є вже нуль, там було три запитання, я перепрошую. У нас є зараз виступи від фракцій, потім виступи від депутатів, ви зможете доєднатися під час виступів від депутатів. Прошу записатися на обговорення від фракцій

Колеги, я зараз надам слово, в мене є прохання. Чи не буде заперечень, якщо ми виступом від фракцій перейдемо до голосування відразу? Не буде заперечень, правда же ж? Тому, щоб народні депутати не ображалися, зараз будуть позиції всіх фракцій зазначені, а потім відразу голосуємо. І я запрошую до слова Ага, і дам від позафракційних, хто захоче. Запрошую до слова Одарченка від фракції "Батьківщина". Будь ласка, пане Юрій. 13:02:18 ОДАРЧЕНКО Ю.В. Дякую. Юрій Одарченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, автор законопроекту підняв цікаве дуже питання, він правильно вважає, що треба обмежити ту кількість реклами, яка пов'язана з якимись знахарями, ломбардами, довірчими товариствами, іншими організаціями, які вводять в оману людей. І правильно, тому що сектор цієї реклами став дуже великий. І, як на мене, це серйозне, серйозна ознака деградації української економіки, тому що сьогодні ми бачимо, що майже половину сектору реклами займає не реклама якихось виробничих потужностей чи цікавою продукцією, яка виробляється в Україні, а саме такі послуги. Це свідчення того, що економіка України, вона падає, вона деградує. п'ятницю ми чули дуже гарний виступ Прем'єр-міністра Гройсмана, який нам розповідав, що він підвищить пенсії. Шановні друзі, за рахунок чого можна підвищити пенсії, якщо ми не бачимо зростання економіки навіть по цьому показнику як реклами. Пенсія може підвищуватись тільки, коли економіка зростає, коли є джерела для цього, підвищується продуктивність праці. Зараз ми почули тільки якесь жонглювання і чітко розуміємо, що пенсіонери ніякого підвищення не будуть отримувати. Тому що не було поставлено питання про детінізацію економіки, про деофшоризацію економіки, яка б принесла десятки мільярдів доларів в українську економіку і дала б можливість мінімізувати дефіцит Пенсійного фонду. Не було поставлено питання про те, що треба відповідним податком обкладати дивіденди. ганьба для України, що 5 відсотків платять олігархи, а не 17, як всі платять, громадяни України. Тому, ви знаєте, цей законопроект як на мене він актуальний, але він свідчить про те, що питання покращення життя людей воно залишається в далекій перспективі, тому що уряд сьогодні не показує жодного джерела для того, щоб економіка зростала, продуктивність підвищувалась, люди мали, дійсно, явну перспективу для покращання свого життя. Цей закон дуже актуальний, але як на мене, шановний головуючий, актуальніше було б розглядати питання, пов'язані з бажанням провладної більшості відкривати ринок продажу землі сільгосппризначення. Це питання, яке вдарить по всім українцям, особливо тим, що живуть на селі. "Батьківщина" ініціювала проведення всеукраїнського референдуму. Цілком логічно було б спитати людей, чи бажають вони продавати землю сільгосппризначення, чи ні, суди, які, ми переконані, під тиском влади діяли, заблокували проведення референдуму за всеукраїнською ініціативою. Тому ми будемо наполягати про те, щоб ці питання перш за все розглядалися… Шановні колеги, от я з великою повагою ставлюся до виступаючого, одного з найкращих знавців Регламенту Верховної Ради України, і я не виключаю мікрофон, хоча як головуюча мала на це повне право, тому що ми зараз обговорюємо законопроект про рекламу. Не про пенсію, не про ринок землі, не про референдум, а про рекламу. Я дуже прошу, щоби всі виступаючі шанували колег, шанували наших глядачів каналу "Рада" і шанували Регламент Верховної Ради України, і виступали, як це вимагає Регламент, виключно по темі, а звучить він про рекламу. І, на жаль, ми не почули позиції шановної нами фракції "Батьківщина" про закон, про все на світі, тільки не про закон. Кажуть, що "за", слава Богу. Будь ласка, народний депутат Мельничук передає слово колезі Рибчинському. Я переконана, що ви будете про закон говорити, дуже дякую. Дякую за передане слово. Хочу як фахівець якраз в радіосфері сказати наступне, що, звичайно, скоромовки дратували не тільки слухачів, а й самих власників радіостанцій. Тому що, по-перше, зрозуміти про що йдеться неможливо, раз. Друге, перевірити ті цифри, які викладаються реєстрові, теж неможливо, тому в принципі це абсурдно. Але це забирає рекламний час. Тобто рекламодавець платить не за рекламу пряму, а він платить за невідомо що. Тільки тому, що ті, хто придумали попередній Закон про рекламу, це були видавці, для яких було цілком зрозуміло, якщо буде реєстровий номер стояти десь на папірці або на екрані телевізору, який можна просто зафіксувати. На радіо, на жаль, чи на щастя нічого не фіксується. Проте у мене є пропозиція до авторів закону. По-перше, я хотів би сказати, що я абсолютно його підтримую. Друге, є пропозиція, вже є, я б сказав, що другий натяк на те, що треба створювати якусь моніторингову службу, яка б перевіряла не тільки те, що йдеться в цих реєстрових реквізитах, а й кількість тієї ж самої україномовної музики в ефірі, все, що стосується норм, які ми приймаємо тут у вигляді законів. На жаль, у нас, ми приймаємо закони, вони виконуються так-сяк тільки тому, що немає служби, яка б за це відповідала, яка б моніторила, виявляла і давала б правоохоронним органам далі збуджувати, можливо, справи або виносити на Нацраду питання позбавлення ліцензій за те, що люди, радіостанції не виконують закони України. В даному випадку, я думаю, що ми за цей закон проголосуємо, ми уберемо передусім оці зазначені реквізити, які в скоромовках – раз. Друге. ж таки, базари, послуги хіромантів, астрологів і так далі, так далі, ми ж розуміємо, що це чистої марки аферизм. І, якщо ми не приймемо, наразі, цей закон, то аферизм буде тільки збільшуватись, тому що населення бідніше, і хтось на цьому хоче наживатися, бо люди шукають щастя бодай у астрологів. Дуже дякую за можливість поговорити. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, від "Опозиційного блоку" Юрій Павленко, він виходить до трибуни. Нагадую колегам, що ми тільки в першому читані сьогодні голосуємо законопроект, всі правки можна до другого буде внести. Будь ласка, пане Юрій. накінець-то Верховна Рада почала розглядати законопроекти, які стосуються інформаційної політики і інформаційної безпеки держави. Разом з тим дивує, що в порядку денному є мало значимі, другорядні, просто технічні закони, в той час як сьогодні є реальна інформаційна агресія на нашу державу. Я переконаний, що сьогодні є достатньо зареєстрованих законів, які могли б посилити українську державу в інформаційному просторі як всередині країни так і зовні. Є законопроекти, які підготовлені навіть урядом, але, які до сих пір не потрапляють в зал Верховної Ради. Впевнений, що на даному розгляді ми мали б в першу чергу зосередитися щодо стану інформаційної присутності української держави на звільнених, на окупованих і неконтрольованих сьогодні територіях Луганської і Донецької області. Це і стан готовності відповідних телерадіовеж, і монтаж, і введення в експлуатацію передавальних станцій, питання розміщення підсилювального сигналу українських інформаційних телерадіомовників, встановлення додаткових передавачів вздовж лінії розмежування. Це достатня представленість українського мовлення в кабельних мережах. Наявність українського сигналу, наприклад, в таких містах, як Авдіївка, де практично відсутнє українське мовлення. Наявність і забезпеченість вітчизняної друкованої продукції в важко контрольованих сьогодні українською владою територіях. Без сумніву, треба вносити законопроекти, які би підсилили забезпечення інформаційної реінтеграції українських громадян на звільнених територіях, це є підтримка відповідних телерадіоорганізацій, які працюють в Донецькій, Луганській області, на півдні України, які можуть доносити свій сигнал Це питання контенту і підтримки українських мовників, вироблення необхідної української продукції. Ми очевидно раділи від введення квот на українську мову в телерадіоорганізаціях, але, фактично, ми послабили свій вплив і можливості поборотися за серця і душі українських громадян, які живуть сьогодні в Донецькій, Луганській області, у Криму. Ну і, очевидно, нейтралізація сигналу пропагандистських каналів. Все це має бути в першу чергу на порядку денному роботи Верховної Ради. Саме тому "Опозиційний блок" утримується від голосування за цей законопроект, так як вважає, що це неефективне використання роботи Верховної Ради України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, Романовський від "Народного фронту" передає слово своєму колезі Унгуряну. Прошу. Слава Ісусу Христу! Шановні колеги, хочу тим з нас, хто працював у шостому скликанні, нагадати, що саме тоді, в той час надзвичайно актуальною для інформаційного контенту українських телеканалів, газет стала проблема, практично, безконтрольного, абсолютно незаконного рекламування, а дуже часто і в прямому ефірі здійснення будь-яких шарлатанський дій. Ми пам'ятаємо навіть як в ефірах навіть загальнонаціональних каналів віщали якісь "віщуни", якісь ніби цілителі, якісь ніби біоенергетики, і вони вимагали лише одного: подзвоніть на номер, і вам одразу стане легше. А, відповідно, включався просто банальний, вибачте на слові, "лохотрон", і ми тоді разом із колегами інформаційниками прийняли достатньо збалансований пакет законопроектів, які унеможливили: перше – рекламування послуг незрозумілих діячів і, по-друге, здійснення ними цих послуг у прямому ефірі телеканалу або радіоефіру. Наразі ідея, яку сьогодні презентує наш колега, вона зрозуміла, вона стосується лише оцих скороговорок, скоромовок, які звучать наприкінці рекламного ролику або в телебаченні, або в радіоефірі. жаль, на превеликий жаль, сфери... сфери, по яких стосується цей законопроект – це якраз таки болючі сфери, це будівництво і ми бачимо як багато шахрайських схем у будівництві, і це народне цілительство і ми бачимо скільки шарлатанства і просто обману людей відбувається через ці нібито послуги. І получається, що ми, полегшуючи життя слухачеві, полегшуємо життя ось цим дуже часто недобросовісним фізичним чи юридичним особам. Тому я погоджуюсь із колегами із Радикальної фракції, з колегами із групи "Свобода", з іншими колегами, які праві в тому, що нам потрібно комплексно підійти до цих питань, щоби ми не лише ліквідували скоромовки, але ми захистили інформаційний простір від цих не доброчесних людей або юридичних осіб, які продають неіснуючі квартири або пропонують шахрайські медичні цілительські послуги, це неправильно. Тому я думаю, що сьогодні нам не потрібно ось так вибірково вирішувати це питання, а потрібно його вирішити комплексно. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пані Юзькова передає слово своєму колезі народному депутату Мосійчуку. Будь ласка. Шановний український народе, український парламент! Ігор Мосійчук, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Наша фракція підтримає в першому читанні цей законопроект, але дійсно давайте підходити комплексно. Давайте прибирати з ефірів радіо і телебачення шахраїв, давайте прибирати з ефірів тих, хто видурює в українців кошти. В той же час, користуючись нагодою і тим, що розглядається саме блок інформаційних питань, хочу звернутись до колег із закликом підтримати ініціативу фракції нашої Радикальної партії щодо створення Тимчасової слідчої комісії по фінансуванню і діяльності рупора Кремля в Україні – телеканалу "Інтер". (Оплески) Адже ні для кого не таємниця, що окрім олігархів Фірташа і Льовочкіна, фінансування "Інтера" здійснюється російським телеканалом ОРТ. Крім того, хочу подякувати секретарю Ради національної безпеки і оборони Олександру Турчинову, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову за те, що вчора було заборонено в'їзд в Україну автора поділу українців і України на 3 сортів пану Шувалову. І в той же час вимагаю від Служби безпеки України порушити кримінальну справу проти продюсера каналу "Інтер" пані Безлюдної, яка є автором "бессмертных полков" і протистоянь в місті Києві. Шановні колеги, давайте будемо чесні, давайте скажемо, що на третьому році війни не міг би рупор Кремля "Інтер" працювати, якби не було змови з владою, якби наші політики не ходили на телеканал на цей, не світили там обличчями, не кричали про свій патріотизм. Я тут другий день чую, в тому числі і в цьому залі, що лідера одної фракції не допускають до ефіру. Шановні українці, включіть "Інтер" і подивіться: кожен день представники цієї фракції на рупорі Кремля. І насамкінець, стало модним казати про незаконне збагачення, вносити подання на депутатів, розслідувати і тому подібне. А давайте запитаємо: чиновник Сергій Льовочкін двадцять років при владі, років, і він є власником акцій "Інтеру", палаців під Парижем, острову на Дніпрі. Вчора я звернувся до НАБУ, САП і Генпрокуратури з заявою про кримінальне правопорушення з боку Льовочкіна щодо несплати податків і незаконного збагачення. Побачимо, як розслідують. Слава Україні! Дякую. Колеги, все-таки маю звернути увагу, що давайте ми будемо обговорювати конкретні законопроекти. Зараз слово колезі від "Блоку Петра Порошенка", який представить позицію фракції, пану Шверку. Будь ласка, пану Шверку. І я прошу повертатися до сесійної зали, бо зараз буде голосування . Депутати погодилися, що ми не будемо записуватися на виступи від депутатів, Дякую, пані Ірино. повернутися саме до законопроекту, і фракція "Блоку Петра Порошенка" буде підтримувати цей законопроект і звертається до всіх інших колег, щоб підтримати цей законопроект, бо він прибирає з нашого радіоефіру цю нісенітницю, що зветься "скоромовкою", яка не вирішує жодного питання з тих, які ми наразі обговорювали, яка тільки засмічує наш радіопростір. І, з моєї точки зору, ми маємо прийняти це технічне дуже просте рішення. А якщо мова йде про те, щоб розглянути ті питання, що підняли інші колеги в своїх виступах, то, будь ласка, звертайтеся до комітету з вашими ініціативами, а також готуйте законопроекти. Комітет зі свободи слова з великою повагою ставиться до всіх колег, які працюють в зоні приведення до ладу нашого телевізійного і інформаційного простору. Тобто я закликаю всіх колег підтримати законопроект 4924 і дружньо за нього проголосувати. Дякую Дякую. Колеги, обговорення завершено. (Шум у залі) Я дам заключне. Звичайно, що я дам. Я прошу усіх зайти в зал, приготуватися до голосування. І я прошу секретаріат Верховної Ради запросити депутатів в зал. І прошу голів фракцій запросити усіх депутатів в зал, підготуватись до прийняття рішення. Зараз ще заключне слово, доповідач – Севрюков Владислав Володимирович. Будь ласка. І я прошу заходити в зал займати робочі місця. Будь ласка, Владислав Дякую. Ще буквально хвилину вашого часу. Я радий, що такий простий законопроект, з такою маленькою метою викликав таке жваве обговорення, і ми підняли ті проблеми, які реально існують, які, на жаль, цей законопроект не вирішує. Але, я сподіваюсь, як сказав мій колега, що ми побачимо після цього обговорення, після сьогоднішнього дня нові законопроекти, які нам дозволять якраз вирішити ті питання, які були підняті: щодо недобросовісних забудовників, щодо недобросовісних послуг з цілительства і реклами лікарських засобів. Але зараз ми говоримо зовсім про інше. Я сподіваюсь, що ми зможемо відділити котлету окремо мухи окремо, як то кажуть, і проголосуємо. І прошу, так як це буквально одна фраза в законопроекті, підтримати цей законопроект за основу і в цілому. Буду дуже вдячний. І сподіваюсь, що це тільки початок роботи великої. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Прошу заходити в зал займати робочі місця. Голосуємо! Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо удосконалення регулювання реклами послуг народної медицини, послуг, пов'язаних із залученням коштів населення, об'єктів будівництва, цінних паперів та фондового ринку на радіо) (№ 4924) за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Олег! Олег, йде голосування. Будь ласка. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо!

Прошу приготуватись до голосування. Колеги, ви бачите, кожен голос має значення. я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування. Я почекаю, я почекаю, поки Оля вернеться. Оля біжіть. Отже, колеги, ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за проект закону 4924. 4924. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо.

є потенціал. Хлопці, зараз буде, третій раз я поставлю. Це буде третє голосування. я переконливо прошу голів фракцій змобілізувати депутатів своїх фракцій. Прошу показати по фракціям голосування.

прошу приготуватись, прошу зайняти робочі місця. Ви бачите, що кожен голос має значення для голосування. І ставлю на голосування… Пане міністр! Пане міністр, йде голосування, не відволікайте депутатів, будь ласка. Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону (4924). Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати, голосуємо.

Колеги, в нас є варіант або на повторне перше, або суб'єкту… За основу, добре, я поставлю за основу, колеги. Наступну поставлю пропозицію на голосування за основу. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (номер 4924), наступна пропозиція за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати за основу. Голосуємо, прошу підтримати за основу. Ми зможемо всі поправки внести між першим і другим читанням. За-223 Вже я ставив. Колеги, наступна пропозиція… Добре, ще раз. Колеги! Колеги, наступна наша пропозиція за основу, зараз ще раз поставлю повернення за основу і якщо буде воля залу повернутись, будемо голосувати за основу. Будь ласка, кожен займіть своє робоче місце. я ставлю на голосування пропозицію повернутися до голосування за основу проекту Закону 4924. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо повернення до голосування за основу, прошу підтримати, повернутися до 4924, прошу голосувати. Прошу голосувати, колеги.

4924 повернути в комітет на доопрацювання. Давайте сконцентруємося навколо цього питання. Колеги, будь ласка, кожен голос має значення. Я ставлю пропозицію, що проект Закону "Про рекламу" 4924 повернути в комітет на доопрацювання. Давайте об'єднаємось навколо цієї пропозиції, давайте проголосуємо, голосуємо, прошу підтримати 4924 в комітет на доопрацювання. За-240 Рішення прийнято. Переходимо до заключного законопроекту тематичного дня блоку з питань засобів масової інформації, це є проект Закону про внесення зміни до статті 48 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо строку зберігання передач (номер 5607). І я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. За-167 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді народного депутата України Різаненка Павла Олександровича. Пане Павло, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги! Народний депутат Різаненко, 97 виборчий округ, Київська область. Вашій увазі пропонується проект Закону України про внесення змін до статті 48 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо строку зберігання передач). Для розуміння закон дуже простий, він всього лише міняє одну цифру 14 днів на один рік. Але чого саме стосується цей закон? Цей закон стосується терміну зберігання записів аудіотрансляцій, радіо- та телетрансляцій. Діюче законодавство, саме стаття 48 Закону про телебачення і радіомовлення, передбачає, що такі аудіозаписи зберігаються і відеозаписи трансляцій телерадіопередач зберігаються лише два тижні. Але при цьому нагадаю, що Конституція України стаття 32 надає, гарантує громадянам судовий захист права спростувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї та право вимагати вилучення будь-якої інформації та інші права. той же час Цивільний кодекс статті 258 встановлює терміни позовної давності, в межах якого особа може звернутись до суду з вимогами про захист свого цивільного права або інтересу. І саме у справах про спростування недостовірної інформації, поміщеної у засобах масової інформації, такий такий термін позовної давності становить один рік. До чого така ситуація призводить на практиці? Цей законопроект був ініційований саме практичним досвідом, і він стосується будь-якого громадянина, і тут більшість людей – це публічні особи, вони неодноразово мали справи з поширенням якоїсь недостовірної або неточної інформації у засобах масової інформації. Так от, якщо ви збираєтесь або будь-який пересічний громадянин хоче подати позов про захист… про спростування інформації, то він повинен це зробити не те, що у двотижневий термін, а і суд повинен винести ухвалу для того, щоб вилучити цей запис, і він був долучений як доказ до справи. Якщо цього не відбувається, в практиці так досить часто, то відповідно людина втрачає право на захист. Піднімалось питання того, що можливо це потребує якихось додаткових видатків. В дійсності на сьогодні технології дозволяють зберігати цифрові, набагато більші об'єми записів і це не є проблемою. Комітет підтримав законопроект в першому читанні, комітет висловиться. Головне науково-експертне управління також підтримало його у першому читані. Колеги, прохання підтримати даний законопроект. Я не думаю, що він є... ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До співдоповіді запрошується голова Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Сюмар Вікторія Петрівна. Будь ласка. Шановні колеги, законопроект дуже простий, він, буквально, складається з однієї правки: як сказав автор законопроекту, замість 14 днів зберігання інформації телеканалами пропонується один рік. Справа в тому. що, дійсно, впродовж 14 днів не кожен має можливість швидко відреагувати і спростувати певну інформацію. Без оцієї офіційної інформації, фактично, спростування не буде діяти, якщо ви захочете оскаржити ті чи інші речі, які про вас сказали на телеканалах. Один рік, можливо, це завеликий термін, але давайте ми це розглянемо у вигляді поправок до другого читання: 14 днів, як правильно говорить автор законопроекту, точно замалий термін для того, аби можна було би відреагувати на порушення, зокрема, такі як честь і гідність, і інші речі. Тому рішення комітету Верховній Раді – схвалити даний законопроект у першому читанні, Дякую вам. Прошу провести запис: два – за, два – проти. Дякую, Андрій Володимирович. Шановні колеги, фракція "Блок Петра Порошенка" доручила мені повідомити, що підтримує вказаний законопроект. Він, дійсно, спрямований на посилення захисту конституційних прав громадян України, тому що термін в 14 днів, термін зберігання записів публічних повідомлень засобів масової інформації, він, звичайно, недостатній, коли мова йде про відстоювання своїх прав, коли потрібно провести відповідну процедуру, і коли людина, яка хоче захистити свої права, не має підтвердження, і засоби масової інформації можуть відмовити, тому що, насправді, дійсно, сьогодні закон їх зобов'язує зберігати лише 14 днів. Тому закликаємо усіх наших колег, незалежно від того, що нас тут недостатньо в залі, але 5607 прийняти його за основу. І ми зможемо, якщо буде потреба, доопрацювати його в підготовці до другого читання. Дякую.

Кожен божий день мільйонам українців бреше рупор Кремля – телеканал "Інтер", власниками якого є недобитки режиму Януковича – Сергій Льовочкін і Дмитро Фірташ, а також великий пакет акцій належить першому каналу російського телебачення, відповідно напряму належить Кремлю. Кожен божий день "Інтер" бреше. Показують ніякою... показують ніяку інфузорію, у якої прізвище похоже на Чарлі Чаплін, яка розказує дурниці про Радикальну партію. Стравлюють українців між собою. Генеральний продюсер каналу пані Безлюдна є головним виконавцем однієї з наймаштабнійших прокремлівських провокацій останнього часу – так званої акції "Бессмертный полк", насправді, смертний. Коли паразитуючи на почуттях частини людей похилого віку, просто намагаються викривити події, стравити українців. Ми бачимо, що системно на каналі "Інтер" показують кінофільми, в яких є чітка російська пропаганда, показують

манкурти без роду, без племені зрадили Україну і тішать окупантів замість того, щоб поїхати, як Злата Огнєвіч, як Настя Приходько, поїхати до наших солдат на передову і там подякувати їм за їхній подвиг заради України піснею. Телеканал "Інтер" це є приклад інформаційного тероризму проти українців під час війни. Телеканал "Інтер" має бути закритий. Генеральний продюсер, московський провокатор, пані Безлюдна негайно мусить бути арештована СБУ за тероризм. Власники каналу так само повинні отримати покарання... ГЕРАЩЕНКО І.В. Будь ласка, народний депутат Івченко від "Батьківщини". Прошу вас, позицію вашої фракції представте. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні народні депутати, ну це абсолютно технічний законопроект, який пов'язаний з тим, що за вимогами статті 258 Цивільного кодексу позовна давність у справах, які стосуються захисту честі і гідності і що стосується спростування недостовірної інформації, передбачається позовна давність – 1 рік. Саме тому ця пропозиція внести зміни до статті 48, щоби відповідні телеканали зберігали протягом одного року, а не 14 днів усі записи, є абсолютно логічною і дасть можливість захистити особі своє право гідності в відповідних судових процесах. Я не бачу тут проблем, щоби цей законопроект голосувався і в цілому, адже відповідно відповідно до Регламенту Верховної Ради, якщо законопроект стосується однієї статті, то його можна проголосувати за основу і в цілому, нема чого його віддавати знову в комітети. Фракція "Батьківщина" на своєму засіданні розглядала цей законопроект і буде за нього одноголосно голосувати. Але, крім того, я пропоную, щоб ми, дійсно, санкції, персональні санкції на усіх тих, хто сьогодні нищить Україну, хто працював на режим Януковича. І давайте будемо державниками і першого, хто це робить, пана Ахметова, внесемо в цей список. Не треба ховатися і вигороджувати своїх грантодавців. Дякую. Андрій Помазанов, фракція "Народний фронт". Дуже дякую, пане Голово. Буду намагатися без лозунгів, лаконічно, чисто по закону. В цьому законопроекті, дійсно, піднята велика проблема, юридична проблема. І ті, хто стикався із судовими позовами про захист честі і гідності, вони розуміють, що єдине, що треба зробити у цих судових процесах, це, дійсно, довести, що інформація була розповсюджена і що така інформація є негативною, недостовірною. Дійсно, іноді за строком зберігання у 14 днів виникає проблема із тим, тим, що довести де-юре те, що така інформація була розповсюджена, навіть якщо ми бачимо персони на відео, і навіть, якщо ми бачимо, хто, як сказав, де-юре цей документ, цей доказ втрачається через 14 днів, і юридично довести стає практично неможливим. Тому, шановні колеги, в принципі цей законопроект заслуговує на увагу для того, щоб ми ухвалили його в першому читанні. Але все ж таки, що стосується строків у один рік зберігання, я думаю, що тут треба провести ще додаткові дискусії і консультації, оскільки можливо, такий величезний об'єм інформації, відеоматеріалів, який виробляється кожен день телерадіоорганізаціями, це буде завеликий об'єм. Тому, можливо, до другого читання ми зможемо цей строк впорядкувати. І думаю, що більше того, що ті люди, які вважають, що інформація розповсюджена телерадіоорганізаціями на телебаченні, телебаченні, на радіо про них є недостовірною, негативною, вони, в принципі, десь у місяць, від місяця до півроку вони матимуть змогу, власне, звернутися до суду і витребувати цей документ як оригінал, як доказ у справі про те, що така інформація шкодить їхній діловій

особистих прав і гідності, це велика проблема. І я неодноразово сам стикався з цією інформацією. І до мене надійшла інформація про одного з наших колег, що наш колега має громадянство Германії. І ця інформація вже розповсюджується серед журналістів, і буде далі підніматися інформаційний шум. То я хотів би, щоб даний депутат, який присутній в даному залі в нас, спростував или підтвердив своє громадянство України, ой, України і громадянство Германії. Це пан Розенблат. Пане Розенблат, якщо у вас є спростувати, що у вас немає громадянства Германії, скажіть, будь ласка. Єсли є, то підтвердіть. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу зайняти робочі місця. І я поставлю так, як дав комітет, тільки за основу, поставлю на голосування. Вам зараз дати репліку? Колеги, займаємо робочі місця. Був виступ не по темі, але було згадане прізвище Розенблата. Будь ласка, хвилину, Розенблат, на репліку. І прошу займати робочі місця, поки буде репліка. Будь ласка, пане Розенблат. 13:43:33 РОЗЕНБЛАТ Б.С. Дякую. Ну, це вже не перший раз така є провокація про те, що в мене є іноземне громадянство. Тут один теж депутат недавно виступав, що мені треба буде при перетині кордону здати ізраїльський паспорт. просто вас запевнити. Я все життя був громадянином єдиної країни – Україна. Я ніколи в житті не мав іншого паспорт, ніколи в житті не мав, вибачте мені, і не подавав до посольства для того, щоб там отримати інше громадянство. Я був і є, і залишусь громадянином одної країни – Україна! І паспорта ніколи не отримував. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Колеги, переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення зміни до статті 48 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо строку зберігання передач (№ 5607) за основу. За основу. Голосуємо колеги, За-215 Зараз я поставлю на повернення. Зайдіть, будь ласка, в зал. Колеги, будь ласка, зайдіть в зал, приготуйтесь до голосування. Я ставлю пропозицію повернутись до проекту Закону 5607. І прошу всіх проголосувати. Ставлю на голосування пропозицію повернутись до 5607. Прошу проголосувати. Колеги, голосуємо.

За-217 Колеги, та ж сама історія. У кого не працює пульт? Ну, сядьте на будь-яке інше місце, дивіться, скільки вільних місць є. Я ще раз поставлю на повернення, просто сядьте у той зал, якщо… Все нормально, так? Треба було карточку просто глибше. Колеги, прошу сконцентруватись. Я ставлю пропозицію повернутись до розгляду проекту закону 5607. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, кожен голос має значення. Прошу підтримати. Голосуємо. За-218 Я ставлю наступну пропозицію – в комітет на доопрацювання, колеги. Я прошу навколо цієї пропозиції об'єднатись. Ну, а що робити? Колеги, я ставлю пропозицію проект Закону 5607 в комітет на… Я ставлю пропозицію… (Шум у залі) Колеги, добре, я ще раз поставлю, це останній раз я поставлю на повернення. Будь ласка, я ставлю останні раз пропозицію повернутись до голосування за основу проекту Закону 5607. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Колеги, кожен голос має значення. Прошу підтримати.

Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги.

Повернулись. Тепер я ставлю проект Закону про внесення зміни до статті 48 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (5607) за основу. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Кожен голос має значення. Будь ласка, уважно. Прошу підтримати за основу. Прошу голосувати. Голосуємо. Прошу підтримати.

Колеги, і наступний закон дуже важливий. Це є проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків (2897). Є загальна позиція, щоб ми його проголосували повернення в комітет на доопрацювання. І тому я прошу, щоб ми зараз його поставили на розгляд. Перша пропозиція – за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. 2897, скорочена процедура. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги.

За-176 І буде… Колеги, доповідь автора, перепрошую. Доповідь голови Комітету з питань законодавчого забезпечення Кожем'якіна Андрія Анатолійовича. Будь ласка. Колеги. Шановний головуючий, шановні колеги, я хочу коротко представити як і співавтор, як і голова комітету, законопроект номер 2897, який розглянутий комітетом був ще 16 березня 2016 року. Це законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків. Дуже важливий законопроект для всіх адже його прийняття дозволить значно зменшити навантаження в розслідуванні кримінальних проваджень слідчого чи прокурора. Необхідність прийняття цього проекту обумовлене також, по-перше, міжнародним зобов’язанням нашої держави щодо реформування кримінальної юстиції і, друге, це необхідністю синхронізації реформованої галузі процесуального Кримінального законодавства і з галуззю матеріального кримінального законодавства. Для досягнення вказаних цілей, запропоновано ввести до чинного кримінального законодавства України Інститут кримінальних проступків. Особливу частину Кримінального кодексу України поділити на дві книги: крига 1 – "Злочини" і книга 2 – "Кримінальні проступки". До Загальної частини Кримінального кодексу України внести зміни, які впливають із запровадження Інституту кримінальних проступків і таке, і таке, і таке дальше, і інше. Але, до речі, підготовка цього законопроекту – це якраз є приклад того, як повинні готуватись законопроекти у Верховній Раді. Так, дійсно, довго – рік. Але це була, дійсно, плідна робота зі всіма юридичними інституціями України. Перше, академіями, Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки України. Більше того, ми двічі були в Раді Європи для того, щоб нам експерти провели експертизу і порекомендували, як правильно сьогодні підійти і поставити це питання для того, щоб проголосувати і зробити законопроект. Але… Якщо можна. 30 секунд. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, ще хвилину. Але, ми вважаємо, у нас прийнято рішення, рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект за основу, комітетом. Але коли ми провели консультації з Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки України Генеральною прокуратурою, до речі, Генеральний прокурор є теж автором цього законопроекту, коли був депутатом. Ми прийшли до висновку, що цей законопроект треба доопрацювати, треба зробити більш якісним і професійним. Тому є пропозиція відправити даний законопроект на повторне перше читання і прошу вас підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Колеги, давайте ми оперативно проведемо обговорення. Прошу записатися: два – за, два – проти, щоб ми не втратили голосів. Ні, будь ласка, два – за, два – проти дуже коротко.

Острікова передає Олені Сотник. Будь ласка, Олена Сотник, так. 13:53:31 СОТНИК О.С. Шановні колеги, я розумію, що дійсно цей законопроект він є концептуально дуже не простим для сприйняття. Тому що він потребує потребує взагалі переосмислення поняття злочину і, я б навіть сказала, декриміналізації цілого ряду злочинів. Тому що дуже давно Рада Європи і, зокрема, Європейський суд по правам людини дуже багато рішень проти України саме наголошував на тому, що навіть наші адміністративні правопорушення за своєю суттю носять характер кримінальних. Що передбачає створення окремого такого поняття як кримінальні проступки? Він передбачає, що фактично ми з одного боку зменшимо навантаження на наші правоохоронні органи. Тому що на сьогоднішній день 2016 рік 200 тисяч кримінальних проваджень, з них тільки четверта частина це тяжкі і особливо тяжкі, 40 відсотків кримінальних проваджень це легкі злочини, зокрема, легкі тілесні ушкодження або крадіжки незначного розміру. це потребує значних зусиль, вони витрачають на це точно такий же час, як і на розслідування кримінальних злочинів, які б могли за цей час фактично здійснювати належне розслідування тяжких злочинів і тим самим зменшувати злочинність в нашій країні. Так, цей закон, він дуже великий і має цілий має цілий ряд певних проблематик. Але навіть якщо ми його повернемо до комітету, я одразу попереджаю Міністерство внутрішніх справ, нам відомо, що у вас є інший законопроект, яким ви

І навіть якщо цей законопроект піде на доопрацювання, ми будемо працювати з тим, щоб люди могли себе захистити… ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 секунд. СОТНИК О.С. … щоб люди могли себе захистити і щоб новий інститут кримінальні проступки спростив і дегуманізував дегуманізував кримінальну відповідальність в цій країні. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чи не буде заперечень, якщо я наступним трьом виступаючим дам не по 2 хвилини, а по хвилині, бо ми просто втратимо голоси? Не буде заперечень.

Шановні колеги, прошу вас зрозуміти, що такий закон нам вкрай необхідний, наша фракція буде підтримувати. Але я знаю, що наші колеги з комітету їздили спеціально до Ради Європи, проводили консультації, і там є багато норм у цьому законі, які вже не відповідають нормам. Ми просимо вам, пане Голово, і від нашої фракції поставити закон на повторне перше читання для доопрацювання в комітеті. Це буде вірно, тому що ми врегулюємо норми законодавства, які вже там є застарілі, і відкоригуємо певні моменти, і тоді такий закон пройде в залі, і ми будемо мати новий закон, який буде відповідати нормам Європи і буде відповідати українським реаліям та українському законодавству. Прошу підтримати в першому читанні повернення в комітет. ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Помазанов, фракція "Народний фронт". має велику мету і, звичайно, що такі ідеї змін до кримінального, кримінального процесуального законодавства вони повинні бути, але думаю, що дійсно над цим законопроектом треба ще працювати і працювати. Тому я думаю, що давайте повернемо його на повторне перше читання і надамо право також іншим суб'єктам законодавчої ініціативи також звертатися із альтернативними законами. І, в принципі, всі ті лякалки, які деякі виступаючі тут розказують, що хтось чогось не допустить, не треба такого казати. Я думаю, це є виключно ваші думки, всі суб'єкти законодавчої ініціативи мають право подавати альтернативні законопроекти, і вже зал визначатиметься, хто буде підтримувати ті доопрацьовані комітетом закони, а не конкретно одна фракція, яка не може впоратися із власними проблемами у Львові. Дякую. Колеги, отже, останній виступ. Через хвилину переходимо до голосування. Прошу запросити депутатів в зал і прошу голів фракцій запросити депутатів на робочі місця. Останній, заключний виступ – Власенко Сергій Володимирович, одна хвилина. Дякую, Андрій Володимирович. Прошу підтримати позицію голови комітету. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу приготуватись до голосування. Я поставлю цю пропозицію, яку озвучив голова комітету з трибуни Верховної Ради. Добре. Отже, я поставлю першу пропозицію – за основу, потім комітет – на доопрацювання. Але я нагадаю, що мобілізуюча і спільна позиція – це в комітет на доопрацювання. Отже, перша пропозиція, проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків (номер 2897) за основу. Хто підтримує, прошу голосувати.

Рішення не прийнято. І наступна, ту, яку запропонував комітет, є компромісною – повернути в комітет для підготовки на повторне перше читання. Я пропоную проект Закону 2897 направити до комітету для підготовки на повторне перше читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Це загальна, спільна позиція. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. За-214 Я поставлю зараз пропозицію повернутись до цієї… Колеги, будь ласка, змобілізуйтесь. Я ставлю пропозицію повернутись до голосування за повторне перше читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати 2897. Якщо не пройде, поставлю суб'єкту повернути. Прошу голосувати, прошу підтримати. За-215 Наступна: повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Колеги, підходить так? Може бути такий формат? Прошу, давайте, колеги, зайдіть у зал, давайте приймемо рішення. Я ставлю пропозицію на голосування: повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

Колеги, я ще раз поставлю на повернення до голосування. Ми вичерпали весь перелік. Прошу… Тоді буде відхилений. Останнє голосування, повернутися, якщо не буде голосів, він буде відхилений. Голова комітету говорить, що потім треба буде рік, щоб знову до нього вернутися. Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду 2897. Прошу проголосувати, прошу підтримати!

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків (2897) відхилено. Колеги, згідно Регламенту я закриваю ранкове… Ой, перепрошую, перепрошую, колеги! Олег, я не закрив ще. Я зараз оголошую, дві фракції подали заявку на перерву.

Колеги, була заявка від двох фракцій на перерву. Я її не оголосив, це моя помилка, я був надто зосереджений на законодавчому процесі. Я просто зараз питаюся, годині? О другій... о четвертій годині, так? Я приношу своє вибачення. Я просто був надто зосереджений на законодавчому процесі і я не озвучив вашу заявку від двох фракцій. О 16-й годині або тоді, коли ви скажете, вона буде озвучена і буде дано слово для перерви. Отже, ранкове пленарне засідання Верховної Ради України я оголошую... ранкове пленарне засідання оголошую закритим до 16-ї години. О 16-й годині я запрошую всіх прибути в зал для продовження нашої роботи.